Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti

hvala vam

(HDZ)** Završili smo sa iznošenjem stajališta, slobodnih govora pa ćemo sada kako sam najavio prijeći na objedinjenu raspravu o prve tri točke dnevnog reda: - Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2021. godine; cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2022. godine. Dakle objedinili smo tri točke. Podnositelj je Hrvatska narodna banka na temelju čl. 62. Zakona o HNB-u, raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. S nama je ovdje poštovani guverner HNB-a Boris Vujčić koga pozdravljam i njegove suradnike, ali još ćete malo poštovani guverneru sačekati jer imamo zahtjeve za stankom. Prvi na redu poštovani kolega Troskot. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a. Tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo se kao klub Mosta dodatno konzultirali odnosno pokušali odgovoriti na pitanje gdje su nestale naše devize. Nekoć za vrijeme prošlih vremena kada bi naši ljudi pitali odnosno da bi htjeli imati devize u svojim lisnicama ili bi dobili metak u čelo ili bi završili na robijama, a danas nitko ne zna gdje je nestalo 25 milijardi eura naših deviza. Milijardu eura po kapitalnom ključu s jedne strane je uplaćeno euro, s druge strane se kupovalo zlato po najskupljim možda cijenama u povijesti dok se tamo početkom 2000. prodavalo po najjeftinijim cijenama, ali s druge strane gdje je 25 milijardi eura nestalo? To je jedan cijeli proračun koji je preko noći postala ne financijska monetarna imovina koja više koja je isparila, više ne postoji. Samo za naše gledatelje, mi govorimo o računu odnosno proračun RH, mi govorimo o iznosu koji je jednak šest do sedam vrijednosti INA-e naše kompanije, mi govorimo o 94 Peljeških mostova koje je HNB na čelu sa guvernerom Vujčićem samo predala. A zašto kažem samo predala? Jer ako se gledaju aktive odnosno vrijednost imovine primjerice Centralne banke Slovenije vidjet će se da u njihovim imovinama postoje vrijednosni papiri i potraživanja države koji su pet puta veća nego što je to HNB i ako pogledamo najbolji zapravo paradoks da jedna EU ima šest puta više vrijednosnih papira i potraživanja od države kojim su se onda financirali projekti. S tim novcima smo mogli spašavati hrvatsko gospodarstvo ne u primarnoj emisiji jel to ne dozvoljava EU sa zajedničkim ugovorom o funkcioniranju već u drugom koljenu. Kako su to radile druge zemlje u EU tako smo mogli i mi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Sada će govoriti kolegica Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Dugogodišnja analitičarka HNB-a Mirjana Čerin ukazala je na razmjere štete koju za hrvatsku privredu i stanovništvo proizvela antinarodna HNB-ova politika precijenjene HNB je 30 godina kršio Mastriški ugovor o obvezujućem konverzijskom tečaju mijenjajući i otkupljujući euro po apreciranom tečaju od 7,53 čime su cijene roba i usluga proizvedenih u Hrvatskoj povećane za 15,4% u odnosu na zemlje eurozone. Tako je primjerice kredit za stan koji je neko kupio za 50.000 eura trebao biti najviše 43.000, za privredu to znači da je ova politika učinila nekonkurentnim hrvatski robni izvoz, a stimulirala uvoz roba i na ravnotežu u trgovinskoj bilanci kao i najdugotrajniju recesiju koja je u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje trajala rekordnih pet godina od 2009.-2014. Svojom politikom odgovorni ste za štetu od 138 milijardi eura za hrvatsku privredu i stanovništvo, uz to godinama ste javnost izvještavali pa i u ovim izvješćima o visokim deviznim rezervama HNB-a kojima ste održavali precijenjeni tečaj kune i radili golemu štetu za hrvatsku privredu i stanovništvo. I sada kada smo ušli u eurozonu nema tih 26 milijardi, nema ih, nestale su. A zašto HNB nije sudjelovao u programima kojima je ECB otkupljivala državne obveznice i time izdašno financirala proračune zemalja članica eurozone kao što su to činile Slovenija, Njemačka, Francuska, Španjolska, Italija, Nizozemska, tko da sebi autonomno određujete basnoslovne plaće dok svjesno svojim politikama depriveligirate većinu stanovništva? Ukratko mogu vam otvoreno reći da će RF se zalagati da vi i svi dosadašnji guverneri zbog takve politike i brojnih drugih štetočinskih

je kao prvo istraživanje ECB-a dakle Europske centralne banke pokazalo da dizanje cijena i visoke zarade kompanija u prošloj godini jesu bile ključan faktor u stvaranju inflacije u Europi, da se isto to dogodilo i u Hrvatskoj i da je to pokazalo zapravo istraživanje HNB-a kao i predavanje koje je sam guverner nedavno iznio, doduše na jednom međunarodnom forumu, ne u Hrvatskoj i gdje je jasno pokazao da su upravo marže dakle korporativne marže najviše doprinijele inflaciji i to za 5,1%-tni bod dok su plaće odnosno rast plaće tome doprinio sa 1,5%-tnim ona mantra koju je Vlada imala da je inflacija u Hrvatskoj isključivo uvozna nije točna jer se pokazuje da više od 8 od 12% inflacije, 8 i više domaćoj inflaciji, a od tih 8 plus posto domaće inflacije da su upravo marže najveći dio. Ako se sjećate kontinuirano se poručivalo da se ne smiju i ne mogu dizati plaće, jer će doprinijeti spirali, inflacijskoj spirali, a s druge strane nije se uopće targetirala činjenica da korporativne marže rastu i da zapravo one, a ne plaće najviše doprinose inflaciji. Danas želimo ovdje čuti koje mehanizme HNB, a koje mehanizme država ima da bi se smanjio ovaj trend kontinuiranog rasta cijena u onim sektorima koji su esencijalni za preživljavanje stanovništva kao što je prehrana i da bi se utjecalo na stopiranje daljnjeg rasta marže. Zahvaljujem. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Hvala poštovani, tražim stanku u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta kako bih još jednom istaknula gospodo ne mogu se falsificirati ekonomske činjenice. Isključivu odgovornost za nazadovanje cjelokupnog gospodarstva snosi Hrvatska narodna banka koja je sukladno Zakonu o HNB-u za stabilnost cijena u našoj zemlji. Upravo je dugoročno stabilan tečaj kune koji se umjetno održavao na najnižoj odnosno nižoj vrijednosti eura u Hrvatskoj zahtijevao izdvajanje ogromnih financijskih sredstava iz ostvarenih prihoda ukupne hrvatske ekonomije, dakle iz BDP-a. Upravo je održavanje stabilnog tečaja kune kojim se guverner konstantno hvali razlog nemoći Vlade da obuzda rast cijena od uvođenja eura u EU, dakle davne 2002. godine. Unatoč visokoj eurizaciji financijskog sustava naše zemlje, zemlja nam je i dalje u krizi. I u recesiji, jer su zapravo banke strani koncesionari, pa trgovački lanci iznosili i iznose još uvijek jeftino otkupljene eure u svoje domicilne zemlje i pritom umanjuju naš domaći bruto društveni proizvod kao i dohotke gospodarstvu i stanovništvu. Velike profite banke su u Hrvatskoj ostvarivale i vezivanjem kredita fizičkim i pravnim osobama uz deviznu klauzulu po nepovoljnijem nerealnom tečaju i to onom o 7,38 do 7,53 kune za jedan euro ovisno naravno o godini kada im je kredit odobren što je za čak

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani guverneru. Htio bih podsjetiti širu hrvatsku javnost, a evo i vas osobno na brojne izjave koje ste izjavljivali u zadnjih godinu i pol dana vezano za ulazak Hrvatske u eurozonu. Prije nešto više od godinu dana ste među ostalim izjavili što će građani učiniti ukoliko dođe do neopravdanog rasta cijena? Guverner Vujčić odite birajte one koji vam nude niže cijene, to je najbolja zaštita od rasta cijena. Godinu dana kasnije ja vas pitam nađite mi trgovački lanac gdje cijene nisu poskupjele za 20 do 25% u zadnjih godinu dana, pa da odemo zajedno nešto kupiti. Nema ga. Guverner Vujčić je također izjavio da će doći do povećanja cijena roba usluga samo od 0,2 do 0,4% koliko je trošak konverzije. Nađite mi trgovinu, ugostiteljski objekt u kojem je došlo do poboljšanja roba i usluga od 0,2 do 0,4%? Guverner Vujčić također izjavljuje ukupna cjenovna kretanja početkom 2023. godine nisu se bitno razlikovala od uobičajenih sezonskih kretanja u istom razdoblju tijekom prethodnih 10 godina, a mi imamo jednu od najvećih stopa inflacije od kako je Hrvatske države. Inflacija za ožujak koja je u padu 10,5% se odnosi na inflaciju za ožujak prošle godine kada je iznosila 7,2% što znači da je inflacija gotovo 20%. Inflacija prehrambenih proizvoda u zadnjih dvije godine je gotovo 30%. Guverner Vujčić također izjavljuje, cijene oko 65% proizvoda nisu se promijenile nakon prelaska u euro. Istina, nisu se promijenile cijene testova za trudnoću, cijene liječničke prakse, veterinarske usluge, ali čak 78% proizvoda iz kategorije hrane i pića poskupjelo je u siječnju u odnosu na prosinac. uveli ste Hrvatsku u siromaštvo ulaskom u najgore doba u euro. konzultiramo o tome kako ćemo postupiti po ovoj točki, ali i konzultirat ćemo se ne samo unutar kluba nego i sa građanima Republike Hrvatske barem oni kojima možemo naći u tih 10 minuta. Naime, kad govorimo o glavnom smislu postojanja HNB-a, o njegovom glavnom zadatku to je jasno definirano Zakonom o HNB-u. Tamo se kaže u članku 3. da je održavanje stabilnosti cijena ono što HNB treba raditi primarno. Međutim, mi svjedočimo, a i građanin kojeg sam spomenuo da taj temeljni zadatak nije napravljen. Dakle, mi imamo ovaj rast inflacije i smanjenje životnog standarda. Tko je tu u dobitku samo dakle državni proračun i svi oni korisnici koji su mogli naplatiti više za manje. Ako je u gubitku građanin Republike Hrvatske sa smanjenjem životnog standarda, da li je time očito glavni i temeljni zadatak HNB-a ispunjen nije? Nama je isto tako potpuno neprihvatljiva teza da HNB sa time nema ništa, da HNB je bio samo puki promatrač dešavanja unutar hrvatskog gospodarstva. Jer ako je to tome tako, onda čemu uopće je i služio samo za neka izvješća koja se tamo šalju? Isto tako kad govorimo o tome na koji način HNB objašnjava ovu situaciju temeljem izjave guvernera Vujčića u New Yorku ispalo bi da su krivi jedino i samo poduzetnici. Ja ću reći da to niti može biti točno, niti je točno. Ispada da poduzetnici su oni koji su oni najkriviji uvijek i svagdje pa i u ovoj Vladi i u ovom HNB-u. Ja ću reći da naravno postoje mehanizmi koje HNB nije iskoristio ne mogu ih ovdje sad u 2 minute naravno iskomentirati,

Ugasite samo molim vas mikrofon. Izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime Kluba SDP-a tražimo stanku od 10 minuta iz više razloga. Prvo, vrlo rijetko ovdje možemo nažalost čuti guvernera. Dvije godine je inflacija mi danas prvi put pričamo o inflaciji i guverneru doduše ne njegovom krivnjom. Doduše ne njegovom krivnjom ovdje ga moram braniti zato što ga sabor nije pozvao 2 godine i zato što je zadnje Izvješće koje se raspravljalo o polugodišnjim informacijama bilo 2021. godine. Znači 2 godine se nije raspravljalo o ovome izvješću i to raspravljali smo o izvješću za 2020. godinu Ja mislim da je to na teret svih nas ovdje u saboru i onih koji organiziraju ovakve rasprave da dvije godine kada je najveća inflacija u hrvatskoj povijesti jel mi tu nemamo raspravu o inflaciji. Mene ovdje zanima kako će se postaviti HDZ kod ovoga izvješća. Znate zašto? Zato šta ću ja danas branit Vladu, branit Andreja Plenkovića u odnosu na guvernera, a mene zanima kako će se postaviti HDZ. Znate zašto? Zato što je dvije godine inflacija, ja sam svako 7 dana vidim premijera izlazi na televiziju i brani antiinflacijske mjere. Jesenski paket, proljetni paket, ovakav paket, onakav, radi svoj posao. Ne svoj posao nego posao guvernera. Molim vas kolege iz HDZ-a vi mi recite kad ste vidjeli zadnje dvije godine iako ovdje nije bio u saboru

Vladi i HDZ-u svaljujući svu krivnju na HNB, a činjenica je da je ovo izvješće zapravo razgolitilo Vladu RH i Andreja Plenkovića dokraja. Prva teza da je za oporavak odgovorna Vlada, to je netočno. Iz izvješća se jasno vidi da je za oporavak odgovoran dolazak stranih gostiju na Jadran. Druga teza da su plaće rasle i standard rasto u RH, to je netočno. Plaće su iz izvješća realno pale za 4% jer je inflacija preko 12%, a za one s najmanjom plaćom, dakle s medijalnom, a pola je takvih ljudi u Hrvatskoj ispod 900 eura plaće su pale još i više zato jer je potrošačka košarica narasla preko 20%. I treća teza Vlada je energetskim paketom pomogla građanima i gospodarstvu i to je netočno jer Vlada brani cijenu plina na 41 euro po megavat satu, cijena plina na burzi je 40 eura po megavat satu, dakle manja od one cijene koju Vlada brani. Cijena za poduzetnike između 180 i 230 eura po megavat satu one cijene koju Vlada brani, dok je cijena na burzi 110 eura, eura po megavat satu. Dakle, sve te teze da je Vlada pomogla građanima i gospodarstvu su jednostavno netočne. A svoj doprinos u osiromašenju građana Grada Zagreba dao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je u Zagrebu poskupio apsolutno sve. Od gradskih knjižnica, bazena, parkinga, javnih garaža, čistoće do najave poskupljenja vode. I onda se gradonačelnik Grada Zagreba hvali pozitivnim poslovnim rezultatima Holdinga nakon što je otpustio 800 ljudi, 800 sirotinje, podigao cijene komunalnih usluga i s druge strane uz pomoć HDZ-a, dakle uz pomoć HDZ-a digo 2 milijarde kuna kredita, zadužio sve građane Grada Zagreba i založio vrijednu gradsku imovinu. Stanka je odobrena. Imamo li još zainteresiranih? Ako ne nastavit ćemo u 11 sati i

Poštovane kolegice i kolege, molio bih sada poštovanog guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za uvodno izlaganje, 20 minuta, izvolite.

polugodišnje informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike, pa ću na kraju ovoga pokušati odgovoriti na ova neka pitanja koja ste već do sada postavili, a ako ne stignem, onda ću kasnije ih adresirati sve. Razdoblje na koje se ove informacije odnose, podudara se sa razdobljem koje RH provela u tečajnom mehanizmu ujedno je u to vrijeme bila i u tzv. bliskoj suradnji s Europskom središnjom bankom i samim tim sudjelovala u jedinstvenom nadzornom mehanizmu i jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Naime, radi se o razdoblju u kojima su pripreme za najznačajniju, ja bih rekao, monetarnu reformu u Hrvatskoj, ulazak u euro bile u punome jeku. Te su pripreme s jedne strane obuhvaćale brojne interne prilagodbe HNB-a za djelovanje unutar eurosustava i provedbu zajedničke monetarne politike, a s druge strane, provedbu Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom koji je donesen krajem 2020. g. i u koje je HNB sudjelovala s Vladom RH i drugim dionicima. U promatranom razdoblju, globalno se gospodarstvo oporavljalo od krize izazvane pandemijom, a Hrvatska je ostvarila, kao što znamo impresivan gospodarski oporavak. Realni je BDP nakon pada od 8,6% u 2020. g. porastao za 13,1% u 2021. g. i time premašio predpandemijsku razinu iz 2019. Gospodarska aktivnost vrlo brzo se normalizirala, a njezin su oporavak podupirali snažni fiskalni stimulansi i akomodativna monetarna politika koja je podržavala tako ekspanzivnu fiskalnu politiku. Oporavak je u skladu sa optimističnim predviđanjima ima oblik slova V, no njegov je moment prošle godine oslabila invazija Rusije na Ukrajinu. na Hrvatsku, invazije Rusije na Ukrajinu, na Hrvatsku je bio razmjerno blag, no ona je znatno naštetila trgovinskim tokovima i opskrbi energentima naših trgovinskih partnera. Ipak, u prvom dijelu 2022. hrvatsko se gospodarstvo uspjelo oduprijeti izraženim negativnim utjecajima povezanim s ratom pa se realni BDP povećao daljnjih 5% u odnosu na drugu polovinu 2021., da bi do kraja prošle godine stopa rasta iznosila 6,3%, što je 2,8 postotnih poena više od prosjeka EU. Rastu je najviše pridonijelo povećanje ukupnog izvoza, ali i osobne potrošnje. Oporavila su se i ulaganja te investicijska aktivnost također, premašila predkriznu razinu. Porasla je zaposlenost, a najizrazitije povećanje broja zaposlenih ostvareno je u građevinarstvu, IT sektoru te djelatnostima poslovnih usluga. Sve veći broj radnih mjesta popunjavaju strani radnici, kojih je, prema podacima HZMO-a u lipnju 2022. bilo oko 50 tisuća, a trenutno neke procjene govore da već imamo oko 10% stranih radnika u Hrvatskoj, što je u odnosu na 2017. kad smo imali svega oko pola posto stranaca u ukupno zaposlenima, veliko povećanje ide u skladu sa onim trendovima koji smo najavili da će se događati u Hrvatskoj, a to je da će zbog nedostatka radne snage sve više biti potrebno uvoziti radnu snagu. Povećanje zaposlenosti odrazilo se na smanjenje, isto, broja nezaposlenih iako je taj intenzitet bio manji od rasta zaposlenosti, što se isto djelomično može objasniti spomenutim zapošljavanjem stranih radnika, ali isto tako, kao što znate i umirovljenih osoba. Vidimo iz godine u godinu da nam sve više raste ponovna participacija umirovljenih osoba koje imaju mogućnost raditi djelomično radno vrijeme uz zadržavanje svojih mirovinskih prava, što je vrlo dobro jer time povećavamo stopu participacije na tržišnom, na Administrativna stopa nezaposlenosti sredinom '22. iznosila je 6,8%, a anketna 7,6%. Nominalne su plaće rasle, međutim, u uvjetima rasta inflacije, smanjivala se tijekom 2022. kupovna moć kućanstava. realni rast dohodaka. Znači čak je i 2020., to je bila pandemijska godina, kad smo imali snažan pad BDP-a, realni dohoci nisu padali, '21. su rasli, '22. nominalna nominalna bruto plaća u lipnju bila 9,3% viša nego u istom mjesecu '21., dok je realna neto plaća bila niža za 3,4% jer je stopa inflacije bila viša. Iako su se inflaciji malo više posvetiti kasnije, već bih tu napomenuo da se obično zanemaruje kako su korijeni inflacije upravo povezani s događajima iz vremena postpandemijskog oporavka 2021. g. U vrijeme nakon pronalaska cjepiva i postupnog popuštanja mjera ograničavanja obavljanja pojedinih gospodarskih aktivnosti, ojačali su inflacijski pritisci ponajprije povezani s rastućim troškovima uzrokovanim poremećajima u lancima opskrbe. Primjerice nestašicom poluvodiča i vrlo visokim vozarinama. Drugim riječima korijen inflacije seže na kraj 2021. godine gdje se dogodilo to da je potražnja nakon oporavka znači ukidanja lockdowna i nakon snažne fiskalne potpore koju su vlade ne samo hrvatska nego i u Europu i u svijetu i u SAD-u pružale gospodarstvu i pojedincima i zbog toga je štednja rasla tijekom pandemije, ne padala, a nezaposlenost nije značajno porasla i čak je zaposlenost kao što vidite 2021. rasla u tom trenutku je došlo do snažnog rasta potražnje na koji ponuda nije mogla odgovori. Zašto? Zato jer je još uvijek bila, bilo zbog promjena strukturnih na tržištu, recimo ako pogledate luke pred kojima ako se sjećate ste imali velike redove brodova, one su obrađivale isti broj brodova međutim struktura potražnje se promijenila od usluga prema robama. Jednostavno nije bilo moguće, se ne razumije./… jednostavno nije bilo moguće isprocesuirati sve te brodove s jedne strane. S druge strane Azija je i dalje imala, Kina prvenstveno lockdowne kao glavni svjetski proizvođač intermedijarnih dobara tako da kompanije nisu mogle nabaviti recimo poluvodiče. To je sve dovelo do toga da je inflacija počela rasti krajem '21., međutim cijelu stvar je onda bitno pogoršalo odnosno dolilo ulje na tinjajuću vatru agresija Rusije na Ukrajinu nakon čega je došlo do izuzetno snažnog porasta cijena energenata i hrane. E sad u prelijevanje porasta cijena energije i hrane na domaće maloprodajne cijene koje se intenziviralo u dvije tisuće, u drugoj polovini '21. godine nastavilo se '22. zbog ovih šokova na strani ponude, međutim tome je dodatan impuls dalo jačanje turističke potražnje i vrlo snažan oporavak rasta i dalje tijekom 2022. kada je gospodarstvo raslo 6,3%. To je domaćim poduzećima omogućilo budući da je elastičnost potražnje bila niska da uvozne troškove prevale na kupce i dodatno u nekim slučajevima povećaju marže. O tim maržama koje su postale sada predmet interesa ću malo više reći kasnije odnosno o dekompoziciji stopa inflacije. Postoje ovo je samo jedan, postoji osam načina dekompozicije stope inflacije. Kako je ubrzavanje porasta cijena krajem '21. i početkom '22. bilo prvenstveno potaknuto činiteljima na strani ponude za koje se do energetske krize pretpostavljalo da će biti privremenog karaktera i iščeznuti s normalizacijom trgovinskih tokova onda je normalno da je HNB nastavio provoditi jako modativnu monetarnu politiku i na taj način zadržavati povoljne uvjete financiranja kućanstava i poduzeća kako bi dalje poticao oporavak tijekom '22. godine i to su radile sve središnje banke na svijetu. Zašto? Zato jer monetarna politika je kao što znamo neefikasna kada se radi o šokovima na strani ponude. Naime, ne može smanjiti cijenu nafte, plina ni hrane na svjetskim tržištima, ali je efikasna kada se šokovi ponude pretvore u potražne pritiske na inflaciju što se je počelo događati u drugoj polovici 2022. godine i tada su centralne banke počele zaoštravati monetarnu politiku što radimo i dana danas. To odgovara i na djelomično na pitanje zastupnika Bajsa. Takav je karakter monetarne politike u to vrijeme bio primjeren i s obzirom na to da je gospodarska aktivnost i dalje bila na nižoj razini nego prije pandemije, a oporavak je bio izražen ali i dalje okružen rizicima i mnogim neizvjesnostima kao što je slučaj uostalom i danas. Standardi odobravanja kredita poduzećima i stanovništvu ostali su umjereni, a ublažavanje standarda je zabilježeno kod odobravanja kredita stanovništvu, posebno stamben ih kredita. To je također bila naravno i posljedica toga da smo mi polako se približavali ulasku u eurozonu i tržišta su već kao što mi kažemo prajsala tu činjenicu u svoje cijene. Trend smanjivanja kamatnih stopa se nastavio tijekom '21. i u prvoj polovici '22., a smanjile su se kamatne stope za sve namjene financiranja poduzeća svih veličina. Međunarodne pričuve na dan 30. lipnja '22. iznosile su preko 25 milijardi eura, a neto pričuve 20,5 milijardi eura i sada bih htio samo odgovoriti na pitanje gospodina Troskota gdje su nestale međunarodne pričuve, nisu nigdje nestale, znači sve su tamo gdje su i bile samo se drugačije zovu. Više se ne zovu međunarodne pričuve nego se zovu neto financijska imovina HNB-a u skladu sa procedurom ulaska u eurozonu. Prema tome apsolutno se ništa nije promijenilo, svi ti novci su tamo gdje su bili i svi ti novci će služiti u potpunosti za to da nakon što se završi financijska godina se po prema zakonu koji je donio Hrvatski sabor 80% prihoda raspoređuje u hrvatski proračun, 20% ostaje u pričuvama HNB-a. Znači nema, nema, nema misterije nestanka međunarodnih pričuva jedino što to više nisu međunarodne pričuve jer je euro postao naša valuta. Sad više nemamo europske pričuve, sad je to kao što je nekada bila kuna i zato se zove neto financijska imovina. Isto bih htio podsjetiti da se u tom razdoblju kao prva najznačajnija manifestacija rusko-ukrajinskog sukoba dogodila kriza sa Sberbankom. Nakon što su uvedene sankcije Rusiji i ruskim gospodarskim entitetima, zbog naglog narušavanja likvidnosti Sberbanke, Europska središnja banka je 28. veljače prošle godine objavila da Sberbanka propada ili će vjerojatno propasti. U skladu sa svojim mandatom, o tome smo obavijestili Jedinstveni sanacijski odbor, središnje sanacijsko tijelo bankovne unije. Podsjećam, znači mi smo od 10 mjeseca 2020. u zajedničkom sustavu supervizije i sanacije banaka i HNB je tada donio rješenje o .../Govornik Prijetila je gubitak od 7 milijardi kuna, kako za hrvatska poduzeća, deponente u Sberbanci, tako i za fond osiguranja depozita. Tijekom moratorija mi smo uspjeli iznaći u 2 dana nakon neprospavanog vikenda rješenje i banka je riješena na način koji je apsolutno najbolji kupnjom od strane HPB-a čime je čime je spriječen gubitak, kažem, od 7 milijardi kuna za hrvatsko gospodarstvo. To je prva potpuna rezolucija banke ikada unutar jedinstvenog sanacijskog mehanizma europske bankovne unije i na to smo izuzetno ponosni i kao svi koji su nam na tome čestitali. E sada bi se detaljnije osvrnuo na inflaciju. Trenutno goreći ekonomski problem, iako postupne slabe, inflatorni pritisci i dalje su naglašeni, naša prognoza je da će nastaviti slabiti prema kraju godine kada bi stopa inflacije trebala biti oko 5%, međutim, kao što sam rekao, prošli tjedan, borba s inflacijom nije gotova, ona će se protegnuti sigurno na 2024. g. prema projekcijama Europske središnje banke kada očekujemo da će ona doći na našu ciljnu razini od 2%. Početkom ove godine u Hrvatskoj je stopa inflacije počela usporavati, u ožujku je iznosila 10,5% te je ožujak bio 4. uzastopni mjesec sa padom inflacije koja je vrhunac dosegla u studenom prošle godine kada je iznosila 13%. Na slabljenje inflatornih pritisaka prije svega djeluje smanjenje cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištom, ali onda su još uvijek zadržavaju na povišenim razinama. Postupno se otklanjaju uska grla u globalnim opskrbnim lancima, što ublažava nestašicu pojedinih dobara i doprinosi laganom padu stope inflacije. bazna inflacija, ona i dalje tvrdokorna i zbog toga ćemo morati povisivati kamatne stope. Sljedeća sjednica upravnog odbora upravnog vijeća Europske središnje banke je idući tjedan i po mom mišljenju, mi nemamo izbora nego nastaviti dizati kamatnu stopu kako bi nastavili smanjivati inflacijske pritiske. Međutim, ono što je bilo spomenuto, a htio bih to adresirati sada već da je ulazak u eurozonu bio taj koji je doprinio višoj stopi inflacije, to je apsolutno netočno. Dapače, mi da nismo ulazili u eurozonu u ovom razdoblju, stopa inflacije u Hrvatskoj bi bila veća, a ne manja. Zašto? Zbog toga što nam to pokazuju iskustva drugih zemalja. Pogledajte stopu inflacije u Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, znači zemljama EU koje nisu u procesu bile ulaska u eurozonu i koje nisu ušle u eurozonu stope inflacije u tim zemljama na početku 2023. g. su 18% u Češkoj, 26% u Mađarskoj i 16% u Poljskoj. Evo, toliko o tome da li je ulazak u eurozonu, ne, on je upravo suprotno djelovao, ali da, inflacija je svuda pa i u Hrvatskoj, neće sigurno Hrvatska neće biti jedina zemlja na svijetu u kojoj nema inflacije, ali je ona manja nego da nismo ulazili u eurozonu, kao što su i troškovi zaduživanja države, poduzeća i kućanstava manji nego da nismo ulazili u eurozonu, kao što bi i trošak krize 2020. g. bio daleko veći za Hrvatsku da nismo ulazili u eurozonu. Prema tome, ulazak u eurozonu je, to nitko ne sumnja. Nisam pričao samo o New Yorku, s time da smo o tim maržama pričao i u Opatiji, a pričao sam o njima i u na jesen 2021. g., o istoj toj temi, ali to nitko tada nije o tome dalje diskutirao. Dapače, svi su pljeskali kako smo sa fiskalnom i monetarnom potporom omogućili poduzećima da ne odu u bankrote, da se ne zaposlenost ne poveća i sl. Ali, ono što hoću reći, gdje god dođem, svi su svjesni toga da je upravo ulazak Hrvatske u eurozonu pomogao i što se tiče pritisaka inflacijskih i što se tiče tržišta kapitala, javnoga duga i općenito stabilnosti i troškova koje bi Hrvatska imala. Na kraju sam htio reći i nešto o procesu ulaska u eurozonu koji se upravo završio i koji, kao što znate je prošao bez ikakvih problema unatoč nekim našim strahovima ili, ili iskustvima drugih zemalja, praktično smo ušli **Jandroković, Gordan (HDZ)** To je to. Tako je, kroz replike i kasnije se možete uključivati uvijek po 5 minuta, kao i predstavnik Vlade, državni tajnik koji je s nama, kojeg isto tako lijepo pozdravljam. Idemo s replikama. Prva na redu, poštovana kolegica Vidović Krišto. Izvolite. G. Vujčiću, u Zakonu o HNB-u piše da je cilj HNB-a održavanje stabilnosti cijena. S obzirom na skupoću u Hrvatskoj, u toj ste zakonskoj odredbi u potpunosti zakazali. U Zakonu o HNB-u također piše da ste nadležni nadzirati rad banaka i skrbiti o zakonitom poslovanju banaka. Hrvatski građani svjedoče suprotnom stanju jer upravo HNB skupa s bankama omogućuje postojanje lihvarskih agencija. Lihvarskih nasilnika u Hrvatskoj ne bi bilo kada biste vi sukladno europskim uredbama i hrvatskim zakonima nadzirali banke i sprječavali ih da protupravno potraživanja svojih klijenata prodaju. Vi štitite banke kako bi one kršile zakone, a banke vas podmićuju. To smo vidjeli u slučaju viceguvernera Šubića koji je od lihvara kupio nekretninu u Zagrebu za 230 eura po kvadratu. U Njemačkoj guverner Budnesbanke Welteke morao podnijeti ostavku zbog 7.000 eura. Znači Nijemci se moraju držati zakona, a vi ne. Zašto radite protiv zakona i protiv hrvatskih građana? Boris** Što se tiče prodaje potraživanja ona je omogućena Zakonom o obveznim odnosima. Vi ste sami bili u HNB-u, razgovarali smo o tome, tu je vaš kolega Fras, ja nisam pravnik ali mi ne možemo sprječavati ono što je omogućeno Zakonom o obveznim odnosima. I to je činjenica. Ono što će se međutim sada dogoditi je da ćemo do kraja godine transponirati kao što znate direktivu koja uređuje poslovanje servisera. Namjena direktive je moram reći je upravo da omogući na europskom tržištu trgovanje potraživanjima. Znači da omogući prodaju tih potraživanja od strane banaka serviserima, ali na jedan način koji uređuje tržište što je jako dobro zato jer će serviseri biti licencirani nakon toga i omogućit će se nadzor tih servisera koji sada zakonski nije omogućen. Međutim, moram podsjetiti da je HNB odmah na početku 2012. godine već

238., vrijeđanje. Vi ne odgovarate već obmanjujete Hrvatski sabor. Riječ je o protupravnoj prodaji potraživanja. Vas plaćaju hrvatski građani, a vi radite protiv hrvatskih građana jer pazite za ovu protupravnu zaštitu banaka i lihvarskih agencija se u jednoj Austriji, Češkoj ili Rumunjskoj ide u zatvor. Nemojte se zanositi da će blokada pravnog poretka u Hrvatskoj trajati zauvijek i da nećete odgovarati za ovo zlo koje činite hrvatskim građanima. Nemojte se zanositi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vidović Krišto dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika tako da idemo dalje sada je na redu kolega Pavić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Pa guverneru vrlo jasno ste istaknuli vrijednost ulaska u eurozonu i koliko je inflacija u drugim državama. Ja bi na to dodao da je Vlada pokazala značajan sluh i paketima, antiinflatornim paketima, zadnji je bio 1,7 milijardi eura, sveukupno skoro 7 milijardi eura uloženo u naše poduzetnike građane što je omogućilo stabilizaciju cijena plina i struje i razumnu cijenu benzina kao i socijalne transfere. zadnji podaci za prosječnu neto plaću za veljaču kažu da je prosječna neto plaća isplaćena u ožujku 1.100 eura i da rast plaća nadilazi inflaciju. To vidimo i u revidiranju rasta gospodarstva sa 0,7 na 2,2% 2,2% vidimo i rast gospodarstva radi EU fondova 5 postotnih bodova. Kako je sve to utjecalo na kreditni rejting i koliko nam je značajan kreditni rejting u stabilizaciji cijena i kao …/Upadica: Hvala vam./… instrument u borbi sa inflacijom. **Jandroković, Kreditni rejting je porastao za najmanje dva noća upravo zbog ulaska Hrvatske u eurozonu, ali je rastao moram reći u velikoj mjeri i zbog toga što smo ne samo uspjeli ostvariti oporavak gospodarstva nego i smanjiti udio javnog duga u BDP-u. Mi smo praktički u ovom trenutku druga vodeća država u EU po smanjenju udjela javnoga duga u BDP-u jer smo sa razine od 87% javnoga duga prije 2 godine ga uspjeli smanjiti na 68% to je u matricama rejting agencija izuzetno važna stvar i doprinosi poboljšavanju rejtinga RH. Što se tiče plaća slažem se da početkom ove godine u veljači i ožujku plaće su porasle 12-13% što sada dovodi nas u situaciju da su realne plaće više od inflacije. Znači mi smo iz situacije '22. kad su bile negativne prešli u situaciju da su pozitivne. **Jandroković, Gordan A dobro izaći ću malo iz okvira one kvazi znanstvene argumentacije koja se ovdje ponavlja i koja zapravo s vaše strane želi poručiti hrvatskim građanima da da neka se manu čorava posla jer to rade ti ekonomski stručnjaci, HNB koji je autonoman. Od čega je HNB autonoman? Od bilo kakve uračunljivosti, bilo kakve odgovornosti prema radnom narodu koji zapravo trpi vaše posljedice vaših politika. Ja ovdje nemam u ovoj jednom minuti vremena da debukiram, da debaskiram sve vaše mitove od ovog smanjenja duga, visine plaća, odgovor na pitanje gdje su nestale rezerve do onoga što što su vaši članovi, dakle Mirjana Čerin vaša članica HNB-a demaskirala u svojim analizama. To su napraviti u svojoj izjavi, ali stvarno ponavljam još jednom. Vi i svi guverneri dosada nadam se da će kazneno odgovarati.

objašnjavao ovdje u saboru, ja sam mislio uspješno, zašto moramo imati stabilan tečaj. Upravo zbog toga što stabilnost teče od čuvala standarda hrvatskog stanovništva. Da smo imali situaciju devalvacije tečaja standard bi bio puno niži. Zašto? Zato jel nam je 120% vrijednosti BDP-a bilo indeksirano duga u euro. Znači 10%-na devalvacija kuna bi povećala dug u Hrvatskoj svih sektora za 12%. To bi smanjilo osobnu potrošnju, investicijsku potrošnju, javnu potrošnju i dovelo bi do recesije u Hrvatskoj čime bi svi bili siromašniji, nezaposlenost veća. Prema tome, upravo suprotno mi smo održavanjem stabilnosti tečaja stvorili preduvjete …/Upadica: Hvala Ponovo povreda Poslovnika, kolegica Peović. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Da povreda Poslovnika stvarno u obrani ljudi koji žive u ovoj zemlji. Znači vrijeđate našu inteligenciju, lažete i branite se kvazi znanošću i nekakvom ekspertizom koja je apsolutno na strani svih samo ne hrvatskog naroda, znači čiji dug, čiji rast, znači o čijoj vi zapravo dobrobiti govorite, sigurno ne o onima koji na računima imaju iznose koje je pojela inflacija, znači tražili smo vas samo ilustracije…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa/…tražili smo vas koncentraciju štednje, nećete nam je dat već više od 10.g.. dobivate opomenu, jasno vam je, nije bila povreda poslovnika nego ste replicirali i molim vas da biramo riječi, nekome izravno reći da laže to je nepristojno.

i sve vas poštovani guverneru i Vladu i ovu većinu koja je stvorila sve ove preduvjete da bi upravo se podigao kreditni rejting za tri puta, tri puta dakle i ona će govoriti o struci i o znanju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolegice Perić, to nije bila povreda poslovnika i dobivate opomenu. Kolega Okroša izvolite repliku. Hvala lijepo predsjedniče HS. Poštovani guverneru HNB-a, Hrvatska je od 1.1. ove godine članica Eurozone i Schengena, članica smo EU i NATO saveza, Hrvatska je na dobrom putu, kojim se vodimo je ispravno kao što pokazuju mnogi makroekonomski pokazatelji. Evo ja bi se osvrnuo na kamatne stope za kredite koje su u Hrvatskoj u prosjeku niže nego u EU i zanima me sa gledišta stanovništva, čitali smo i vaše intervjue gdje ste davali neke savjete oko eventualno novih kredita da li bi trebalo biti sa fiksnom kamatnom stopom, promjenjivom, pa evo malo me zanima da se dotaknete općenito nekog vašeg viđenja što će se događati sa kamatnim stopama i što bi bilo dobro da stanovništva zna prilikom podizanja kredita. **Vujčić, Boris** Pa da, u ovom trenutku su kamatne stope u Hrvatskoj praktički na razini Eurozone zbog čega sam ja jako sretan jel 20.g. su me uvijek svi pitali zašto se naša poduzeća ne mogu zaduživati kao u Njemačkoj. Evo sad mogu, možemo uzimati konačno stambene kredite po cijenama po kojima i što je rezultat i ekonomskog napretka i ulaska u Eurozonu. Što se kamatnih stopa tiče one će, kao što sam rekao, još nešto nastaviti rasti, međutim najveći dio rasta je iza nas ja bi rekao, međutim još neko vrijeme će trajati. Ono što je dobro za naše stanovništvo je da su zaštićeniji od rasta kamatnih stopa nego u većini drugih zemalja EU, što je posljedica politike još iz 2017.g. kad je HNB tražila da banke tražila da banke počnu fiksirati kamatne stope. U ovom trenutku Hrvatska je među 3 zemlje koje po novoodobrenim kreditima ima najmanji udio varijabilne kamatne stope,

koja je najviša bila u studenom 13,5%, sad je negdje oko 10,5, ono što posebice zabrinjava a to je stopa inflacije prehrambenih proizvoda i bezalkoholnog pića koja se već mjesecima kreće od 15 do 20%. Vi ste prije nekih godinu i dva mjeseca izjavili da neće u Hrvatsku na Eurozonu doći do nikakvog značajnijeg rasta cijena, da će trošak konverzije iznosit 0,2 do 0,4%, a tim, tom prilikom ste i poručili hrvatskim građanima da ukoliko budu gledali gdje su kakve cijene da biraju one koji nude jeftinije, pa evo ja bi vas zamolio da jednom prosječnom umirovljeniku koji ima 330 eura mirovine preporučite koje to trgovačke lance treba obići u kojima nije došlo do značajnog poskupljenja cijena. Izvolite odgovor. za 0,4% u trenutku ulaska, međutim inflacija je naravno bila prisutna još od kraja '21.g. i rasla je tijekom cijele '22.g., ali ne samo u Hrvatskoj opet, nego u svim zemljama i koje su ulazile u euro …/Govornik se ne razumije/…, tako da treba razdvojiti što je efekt ulaska u Eurozonu, a što je ukupni porast inflacije. Ono, onaj taj moj prijedlog i te moje sugestije je jednostavno ono što kažu profesori studentima na ekonomskom fakultetu, ponuda i potražnja su regulirani na taj način da kupac kupuje tamo gdje je jeftinije. Danas me je prijatelj kad sam se vozio na posao zvao i rekao da je išao se šišati i da mu je htjela naplatiti 15 eura, on je rekao, zahvalio i otišao na drugo mjesto gdje mu naplatili su 9 eura jel je poskupljenje sa 9 na

guverner vrijeđa zdravi razum hrvatskih građana. Isto tako ste izjavili, percepcija javnosti je da je inflacija bila puno viša no što je stvarno bila. Percepcija javnosti, pa što bi sad trebali uvjetovati ljudima kako će misliti i kako će se osjećati. Lako je pričati kad netko ima 5,5 tisuća eura neto plaću onome tko ima 300 eura mirovine, problem je što je sve poskupjelo, svugdje. dodatno pravo pojasniti jesmo li zadovoljni ili nezadovoljni, ovo su replike i molim vas da se držimo reda da svi mogu doći na red. Sada je na redu kolega Šašlin, izvolite. Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. guverneru, pa kao što ste i sami u svom izlaganju rekli period ovog izvješća poklapa se i sa periodom priprema za ulazak u Eurozonu Hrvatske, no nažalost poklapa se i sa dva perioda najvećih kriza, prvo covid krizom, a onda kasnije krizom izazvanom agresijom Rusije na Ukrajinu. Činjenica je da je RH upravo to teško vrijeme tih kriza dodatno ne samo što je sačuvala gospodarstvo i ostvarila gospodarski rast nego je uspjela učvrstiti svoj položaj unutar EU na taj način što je ušla upravo u tom periodu u Eurozonu i u Schengen. Ja bi vas molio ako možete malo reći koja je uloga odnosno najteža i najzahtjevnija zadaća HNB-a bila u tim zahtjevnim ja bih rekao povijesnim procesima koji su iza nas? Hvala. Pa ja bih rekao da je možda najneizvjesniji trenutak bio onaj 2020. kad smo trebali ući u tečajni mehanizam i krenula je pandemija. U tom trenutku moram reći da bez obzira što smo mi ispunjavali sve uvjete, apsolutno sve uvjete, fokus se jednostavno maknuo potpuno sa tih ekonomskih stvari na pandemiju i čak je u to vrijeme ako se sjećate bio i tzv. White paper Europske komisije koji je rekao da će Hrvatska ući '24. u Eurozonu, međutim mi smo nastavili inzistirati i inzistirati da smo mi sve zadovoljili kriterije i tijekom onoga proljeća 2020.g. kad su se svi kao što znate bavili drugim, uključujući i nas, smo ipak uspjeli izgurati da uđemo u tečajni mehanizam

Prije svega, prije nego što postavim pitanje, htjeli bismo se zahvalit Ministarstvu financija jer znamo da je u izradi Zakon o naplati spornih potraživanja i to bismo, to je stvarno važno za naše građane. Ono što nas brine je da, da se upravo u kuloarima Ministarstva financija čuje, a i na sastancima sa vama se čuje da će upravo licenciranje tih potraživanja tko će to zapravo dobivat, zapravo radit HNB, a tu je problem jer je uvijek pozadina tih potraživanja nekretnina. Nas zanima g. guverneru ako vi dobijete stvarno taj, u zakonu tu zadaću oće li gospodin možda Roman Šubić bit taj koji će dodjeljivat licenciranje za sporna po…, nije smiješno, nije niti malo smiješno jel je osoba naplatila odnosno kupila si je nekretninu znajući da je banka to prodala, znajući cijeli proces, nadgledavajući to, to je čisti sukob interesa. Ja ne bih prejudicirao ko će to dobiti u zadaću, al moguće da će dobiti HNB licenciranje budući da mi imamo iskustvo sa licenciranjem financijskih institucija, banaka prvenstveno. Što se tiče samih potraživanja, većina potraživanja koja se prodaju nisu u biti bankarska nego su potraživanja Telekom operatora, prvenstveno i onda drugih, tek, tek na 3. mjestu komunalnih poduzeća i tako, tek na 3. mjesto dolaze ova bankarska, al ona su pojedinačno visokih iznosa zato jel je kao što ste rekli u pozadini njih i kolaterala odnosno nekretnina. Kad bude zakon gotov vidjet ćemo ko će, ko će to raditi, ali mi u svakom slučaju smo spremni to raditi i to se radi u potpuno drugom sektoru. koji nije ništa drugo, kad se suština pogleda obični nekretninski lešinar jer ako ti nadgledavaš financijski sustav koji gleda kamo idu te nekretnine, ako to znaš kako će ić i po kojim cijenama će te agencije,

Hvala lijepa predsjedniče HS. Poštovani guverneru HNB-a, Hrvatska je jedina zemlja koja je uvela euro…/Govornik se ne razumije/…snažnog zaoštravanja političke, monetarne politike, no ona nije utjecala na likvidnost domaćeg bankarskog sustava, dapače likvidnost banaka je porasla, no u Hrvatskoj su kamatne stope na kredite stanovništva i poduzeća ipak porasle iako malo manje, sporije nego u drugim zemljama koje nisu u Eurozoni, pa mene zanima odnosno moje pitanje vama je, hrvatske tvrtke su u značajnoj mjeri okrenute bankama, a u manjoj mjeri koriste europske fondove i tržište kapitala, iako bi im po izračunu HANFA-e prikupljanje kapitala putem tržišta često bila povoljnija opcija, pa zanima me da li je to tako i zašto je tako? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vujčić, Boris** Pa slažem se s vama, u biti potpuno ste u pravu i što se i jednoga i što se drugoga tiče. Da, kod nas prvenstveno se oslanjaju firme na financiranje kod banaka, a mogućnosti na tržištu kapitala su vrlo velike i nedovoljno iskorištene, tu se radi jednostavno ja mislim o jednoj kulturi koja je vezano prvenstveno na banke, a puno manje na tržište kapitala i bilo bi jako dobro da u Hrvatskoj taj fokus samo sa banaka sve više prema, postoje firme koje se financiraju na tržištu kapitala i to se za njih pokazalo vrlo dobro, vrlo uspješno i bilo bi dobro da sve više firmi pokušamo vidjeti na, na tržištu kapitala gdje su uvjeti, dobri, da i nema i nema onih raznih kao što mi zovemo kovinanta ili dijelova ugovora kakvi postoje u bankarsko kreditnim odnosima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolega Vrkljan, izvolite. Poštovani g. guverneru, kod ulaska Hrvatske u Eurozonu deklarirano je da Hrvatska ima 25 milijardi eura devizne rezerve, po nekim pokazateljima Hrvatska je morala u zajedničku kasu uplatit 15 milijardi eura. Ja sam pokušao doć do odgovora od ministra financija što je sa ovih ostatkom od 10 milijardi eura, on mi to nije znao odgovorit, uputio me na vas, pa sam pitao premijera Plenkovića koji moram priznat da je bio zatečen mojim pitanjem, pa je rekao da on očito nije ta adresa koja treba dobit odgovor, a mislim da i čak sam pobudio i kod njega interes što je s tim novcem, pa sad vas pitam što je sa tih 10 milijardi i zbog čega ako jedan premijer, ministar ili cijeli niz ekonomskih stručnjaka s ekonomskog fakulteta ne zna za takvu, odgovor na to pitanje, zbog čega vi to tako skrivate, zašto mi nemamo informacije…/Upadica predsjednik: Izvolite, hvala vam/… i gdje je taj mi smo prenjeli, 25 milijardi su bile bruto pričuve, od toga su 20 cijelih ja mislim 2 ili 5 neto pričuve, što znači da je dio tih bruto pričuva bio novac proračuna ili banaka koji su držali u HNB-u mi smo prenijeli u Europsku središnju banku prema pravilu ulaska u eurozonu 639 milijuna eura samo, sve ostalo je ostalo u HNB-u kao neto financijska imovina. Znači ne 10 nego cijeli ostali dio je pričuva je ostao u HNB-u i postoji blog koji smo mi objavili na web stranici HNB-a koji sve to detaljno tako da je to vrlo transparentno i svako može pročitati točno koji dio novaca je kamo otišao i zbog čega na kojoj pravnoj osnovni. Sada je na, aha imamo povredu Poslovnika, kolega Vrkljan. **Vrkljan, Milan (Pravedna Hrvatska)** Kratka povreda Poslovnika radi toga što nisam imao dovoljno vremena, pa bi molio guvernera pisani odgovor pitanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Vrkljan nemate pravo na vrstu intervencije tako da dobivate povredu Poslovnika odnosno opomenu. Sada je redu kolegica Tramišak, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani guverneru, zastupnici u ovim informacijama kroz Polugodišnja i izvješća o financijskoj stabilnosti ogleda se i važnost korištenja sredstva iz fondova EU i koliko su oni važni za stabilnost financija i države same. I u nekim grafikonima vidi se i taj značajan porast uplata iz europskog proračuna u proračun RH, više od 5,6% BDP-a čak. No, u onoj razlici i u onom doprinosu kojeg mi imamo prema europskom proračunu i dalje je to 3,7% BDP-a u 2021. godini, a vidimo da je veliki skok već zabilježen bio i u prvom polugodištu 2022. godine. Svakako je to važno spomeniti, a to je ona razlika već prethodno predfinanciranih sredstava krajnjim korisnicima iz Državnog proračuna, a onda ovo evidentan i skok i pozitivan sigurno bio input i za državne financije i stabilnost. 3,7% BDP-a je zaista

apsorpcije europskih fondova. Zbog čega? Zbog toga što je došao sada Next Generation pa smo mi praktički još uvijek na uzlaznoj putanji korištenja i mi smo sad na maksimumu korištenja europskih fondova što je bolje iskustvo **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na Sada je na redu kolega Lalovac, izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani guverneru da li je ovo službeni stav HNB-a ono što je izrekao prije dva dana vaš viceguverner, a vrlo jasno je rekao na, šta je njegovo mišljenje odnosno sad pitam da li to vaš stav. Poduzetnici vodite računa da rast plaća prema radnicima bude što umjereniji tako ćete pomoći sami sebi i pomoći ćete da inflacija dođe do 2%. Da li je to službeni stav HNB-a da poduzetnike poziva da rast plaća bude prema njihovim radnicima što umjereniji? Boris** Nisam to čuo, ali moj stav je da obično ne dajem previše savjeta poduzetnicima ni što se tiče cijena, ni što se tiče plaća. Ono što je činjenica da su plaće, opet ću reći u veljači i ožujku ožujku porasle na razini od otprilike preko 13% što znači da su u ovom trenutku realne plaće pozitivne više od stope inflacije. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče. Poštovani guverneru, što se tiče hrvatskoga ulaska u Europsku monetarnu uniju ja to smatram zaista iznimno velikim uspjehom posebice ako to pogledamo u kontekstu od 10 godina od hrvatskog pristupanja EU pa dosada kada smo ostvarili dva strateška nacionalna cilja, a to je ulazak u eurozonu ali isto tako i u Schengen. I mislim da su to ogromni, ogromni uspjesi. A vas ću pitati zbog interesa javnosti, ali isto tako i zbog djela oporbenih zastupnika koji ustvari su vrlo skeptični prema euru, možda su oni ustvari više za ruski rubalj nego za euro pa vas zbog toga poštovani guverneru pitam još jedanput da naglasite koji su to benefiti ulaska u

nažalost trenutno je upravo smo u situaciji još jedne krize to je ruska agresija na Ukrajinu i ako pogledamo kako su se zemlje koje nisu uvele euro provele u odnosu na Hrvatsku, Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska sve je očito. kod njih je inflacija znatno viša i kamatne stope su znatno više nego u Hrvatskoj. Evo u Mađarskoj su kamatne stope na kredite poduzećima skoro 25% što znači da ih praktički nema. Mi da smo, nismo išli u eurozonu kod nas bi bile znatno više i gospodarstvo bi se puno više zagušilo. Prema tome, nema nikakve sumnje da je to bila ispravna odluka i samom usporedbom sa drugim zemljama se to lijepo vidi. Sada je na redu kolegica Vukovac, izvoli. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani guverneru moram vas pitati osjećate li vi kao čelni čovjek i to dugogodišnji čelni čovjek HNB-a odgovornost za zaostajanje hrvatskog napretka ili možda odgovornost za prodaju naših banaka u koje smo prethodno uložili silne milijarde pa ih onda prodali za iznose manje odnosno niže od petine uloženog novca ili možda odgovornost zbog tečajne politike kojom se omogućilo enormno bogaćenje stranih banaka i uvoznog lobija, a osakatilo našu privredu i naše gospodarstvo. Ovo ću vam plastično objasniti na primjeru, dakle kod kilograma mesa koje recimo košta kilogram 60 kuna prema politikama odnosno tečaju kojeg ste vi odredili i to 7,5345 ta kilogram mesa košta 7,96 eura. Da je tečaj bio 8,692 odgovor. **Vujčić, Boris** Ovako da je tečaj bio niži cijene bi bile više jer to nam pokazuje iskustvo. Sjetite se razdoblja Jugoslavije, sjetite se razdoblja do '93. do 10. mjeseca do stabilizacijskog programa u Hrvatskoj. Znači svaka devalvacija tečaja domaće valute je vodila rastu cijena i od tud je bio glavni izvor inflacije. Znači, mi smo stabiliziranjem tečaja stabilizirali inflaciju, tako da se ne trebamo se zavaravati da je tečaj bio drugačiji da bi cijene bile niže. Ne, bile bi više jer bi stopa inflacije bila viša.

zarez, odnosno oprostite da je tečaj bio 8,692 cijena tog kilograma bi bila 6,90. Znači meso je u ovom slučaju sa ovim primijenjenim tečajem kojeg ste vi odredili kao guverner HNB-a skuplje 15,4% u Hrvatskoj negoli u zemljama iz kojih je primjerice to meso uvezano. Ja ovo gledam kao pogodovanje … …/Upadica predsjednik: Kolegice Vukovac!/… To nema veze sa povredom Poslovnika. Imate raspravu. Možete u ime kluba, možete pojedinačno, možete replicirati, ali nemojte ovo raditi. Ovo stvarno je besmisleno. Dobivate opomenu. Kolegice Baričević, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi guverneru. Evo oporba često manipulira hrvatskom javnošću i stvara strah i paniku vezano za inflaciju, a znamo jako dobro a i HNB je potvrdio koji su to faktori koji utječu na inflaciju. Oni su prije svega uvozni inflatorni pritisci od covida pa do rata u Ukrajini itd. Kao što HNB navodi na sjednici Odbora za financije u Hrvatskom saboru utjecaj uvođenja eura u Republici Hrvatskoj je imao jednokratni efekt kod podizanja cijena usluga za 0,4% tako malo mi molim vas dajte komentar. Da, znači što se tiče efekta uvođenja eura ja mislim da možemo biti vrlo zadovoljni. Mi smo uvodili euro u vrijeme povišene inflacije. Znači mi smo prva zemlja koja je u to. Znači vjerojatnost da će biti kod nas veći efekt na cijene je bila dosta značajna. Međutim, ipak smo uspjeli se zadržati ja mislim zahvaljujući dvostrukom iskazivanju cijena u cijeloj kampanju, pritisku u tome da nam je samo 0,4% porasla inflacija i to je porasla isključivo zbog porasta cijena usluga, ne roba. I to lijepo pokazuje statistika, ja mogu kasnije i malo detaljnije ako ću imati vremena vam reći točno u kojim kategorijama, u kojim trgovačkim lancima. Sve smo analizirali što se događalo i nismo našli da su cijene roba znači mi smo uspoređivali recimo 21.12. i 10.1. Ništa nije bilo značajno samo u segmentu usluga koji je rastao više od 0,4 ali je u prosjeku podigao stopu inflacije onda za 0,4 postotna poena i to je

Naše građane sa prosječnom plaćom i mirovinom ili ispod prosječnom plaćom i mirovinom zanima samo kako će jeftinije kupiti robe i usluge. E, dakle prema članku 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci cilj Hrvatske narodne banke je održavanje stabilnosti cijena. Vidimo da cijene idu, rastu, idu u nebo. Dakle, kako se vi osjećate što niste ostvarili taj svoj cilj kad vidimo recimo u Sloveniji da su cijene prehrambenih proizvoda daleko niže nego kod nas, pa naši građani koji su blizu granice kupuju preko u Sloveniji. Da li možete otići kod svog prijatelja pretpostavljam guvernera slovenske Narodne banke i pitati ga kako oni to rješavaju? Hvala. Na žalost inflacija je kao što znamo više pogađa siromašnije nego bogatije, uvijek. I u svim uvjetima i u svim zemljama i upravo zbog toga se moramo baviti time da je što prije svedemo na naši cilj od 2%. Što se tiče mojih kolega u Sloveniji, evo ja sam bio u Sloveniji u četvrtak, ima u banci Slovenija upravo govora o ulasku Hrvatske u monetarnu uniju i rezultatima toga. On isto ima alate kao i ja. Mi zajedno sjedimo u Upravnom vijeću Europske središnje banke i način na koji u ovom trenutku djelujemo, djelujemo na potrošnu stranu dizanjem kamatnih stopa i smanjivanjem bilance Europske središnje banke, znači smanjivanjem onoga što je napravilo konotativno popuštanje. Sad idemo u suprotnom smjeru, smanjujemo količinu likvidnosti u opticaju dok ne svedemo inflaciju na 2% što prema svim našim prognozama ćemo ostvariti iduće godine. A što se tiče usporedbe cijena hrane cijene hrane u Hrvatskoj su niže nego u eurozoni ali su više nego u središnjoj istočnoj Europi. Hvala lijepa. Kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani guverneru. Pa evo svjedoci ste kako našu struku zapravo nazivaju kvazi strukom, kvazi znanošću itd. Mene Mene upravo i želila bi da to još jedanput ponovite kada ste držali cijelo vrijeme tečaj kune prema euru stabilnim što je to značilo za poduzetnike, za građane koji su bili zaduženi i ono već ste spo9menuli što je to onda u konačnici bi proizvelo i inflaciju i onda bi se srozavao itekako više standard građana. I ono što ne razumiju mnogi kolege i žele producirati tečaj na način kako to njima nekako odgovara a ne sukladno svim pravilima struke kako se on zapravo formira. Boris** Što se tiče tečaja, dakle ja ću ponoviti Hrvatska je izuzetno euroizirana zemlja. Apsolutno nikakvog izbora nije bilo nego voditi stabilan tečaj. U suprotnom bi izazvali snažnu recesiju u Hrvatskoj. Kao što smo vidjeli da smo imali slučaj recimo u Jugoslaviji kada je tečaj stalno devalviran i stalno je gospodarska aktivnost padala, a inflacija je išla na 1000 posto. Još u 10 mjesecu '93. godine prije stabilizacijskog programa je bila preko 1000% stopa inflacije uz stalne devaluacije. Nema sreće od devaluacije u uvjetima visoke euroiziranosti. Zašto? Zato jer ako imate dug indeksiran u euru ili u euru kao država ako se zaduži na tržištu svaki put kad vam deprecira tečaj vama za iznos deprecijacije poraste dug jer vi imate prihode u kunama u tom trenutku i vi zaduženi imate manje novca za investicije ako ste poduzeće, imate manje novca za potrošnju ako ste građanin ili imate manje novca za javnu potrošnju ako ste država morate ili dići poreze …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… ili Poštovani predsjedniče, štovani guverneru HNB sukladno zakonu ima dosta zadaća i dosta poslova, ali ima samo jedan cilj, a to je održavanje stabilnosti cijena.

moram reći da imate i puno alata u rukama da bi to ostvarili, niko drugi nego vi, niti Vlada, niti poslodavci, niti radnici nego HNB. Svjedočimo kao što ste i sami rekli u padu životnog standarda i inflaciji koja je zapravo rast cijena koje postoje, da li je to vezano uz vaše mjere, da su mjere bile pogođene, da li ste ostvarili svoj cilj i kako građani na toj gledaju, dakle što je vaše mišljenje o tome? na kraju krajeva ako niste tko bi mogao biti kriv za to, da li europski

i mi upravo te instrumente sada praktički iz mjeseca u mjesec koristimo. Kao što sam rekao prvo je kamatna stopa, drugi je veličina bilance odnosno višak likvidnosti Europske središnje banke. Sljedeći tjedan imamo sastanak upravnog vijeća, praktički rasprava će biti vjerojatno između 25 i 50 … pointa rasta kamatne stope upravo kako bi se došlo do toga da stopu inflacije svedemo do iduće godine na 2%. Naravno, stopu inflacije nemoguće je to svi znamo oboriti iz jednog mjeseca u drugi, takav instrumentarij nigdje ne postoji nego se to morati raditi postupno, a postupno se raditi da bi se ostvarilo ono što zovemo meko prizemljenje. Naravno, kada bi gospodarstvo otišlo u snažnu recesiji

naime nije odgovoreno na pitanje. Ja sam postavio jasno pitanje dakle HNB ima cilj, cilj je održavanje stabilnosti cijena da li je on postignut ili nije? Mi govorimo ne o tome šta će se dešavati u 2023., možemo i na tome nego šta je bilo 2021. i '22. što je zapravo izvješće koje nam je dnevnom redu. Da li ste u '21. i '22. vi ostvarili cilj i održali cijenu ili niste? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bajs dobivate opomenu ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika. Sada će replicirati kolega Ivanović, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, uvaženi guverneru. Hrvatski građani u bankama imaju negdje oko 50 milijardi otprilike eura, znamo da je kamatna stopa na oročenu štednju i na štednju građana pala praktički na 0,2, 0,3% što naravno stvara problem. Obveznice koje je izdala RH su nešto što se pokazalo kao dobro i zainteresiranost građana je bila velika. Što će se po tom pitanju događati da toliki novac stoji na bankama? Banke rade s tim novcem, naplaćuju kamate po stopama koje su određene njihovim regulativama, a s druge strane taj novac ljudima i zbog inflacije naravno i zbog niskih kamata jednim dijelom propada, a mukotrpno su ga stvarali i štedili tijekom godina. Poštovani guverner, izvolite. sporije rastu nego na kredite zbog toga što banke imaju vrlo visoki strukturni višak likvidnosti pa ne trebaju toliko depozite, međutim počele su rasti. Rasle su prvo najviše poduzećima, a sada su počele rasti i za stanovništvo i očekujemo nastavak trenda rasta tih kamatnih stopa. U međuvremenu ljudi su ispravno po meni prepoznali alternativne oblike ulaganja, sad se vraćam na tržište kapitala, to je u biti ulaganje na tržište kapitala gdje su uložili u državne obveznice gdje imaju viši Očekujemo gradualni nastavak rasta tih kamatnih stopa, ali će biti sporiji nego ovi aktivnih kamatnih stopa dok god bude višak likvidnosti u bankovnom sustavu kakav je. Poštovani zastupnik Sačić. određenih zastoja sad kako smo ušli u eurozonu i kako to funkcionira, kako se to puni? Ima li kakvih problema i tako koliko vam je ostalo u sjećanju? Poštovani guverner./… to se odvija, ne smije bit problema jel, tu se moraju izvršavati svoje obveze koje svi u ovom trenutku izvršavaju sukladno zakonom i podzakonskim propisima HNB-a, tako da banke mi smo mi smo smanjili obveznu pričuvu za banke sa 9 na 1% tako da im je to još i lakše činiti u ovom trenutku i banke imaju vrlo visoku likvidnost. Likvidnost bankovnog sustava u Hrvatskoj tzv.

Hvala potpredsjedniče HS-a. Poštovani guverneru. Dok je Vlada RH svojim mjerama od 2020. do 2022. uložila preko 5 milijardi eura kako bi stabilizirala stanje na tržištu, pomogla poduzećima i građanima da prevladaju sve moguće udarce koji su se događali od energetske krize, rata u Ukrajini do inflacije s druge strane se stječe dojam da trgovački lanci nisu podnijeli svoj teret koji su trebali već da su nemilice dizali Vi ste u jednom od svojih odgovora spomenuli da HNB ne može utjecati na cijene proizvoda koje dolaze iz uvoza, no ono što analize koje dopiru do mene pokazuju da su trgovački lanci dizali primjerice marže na hrvatske domaće proizvode i za 80% dok na uvozne proizvode su dizali marže minimalno, što pokazuje da se neke države članice preko svojih trgovačkih lanaca rješavaju svojih tržišnih viškova. Mene zanima što možete napraviti kao HNB u stabilizaciji cijena i kako bi trgovačke lance, ako to tako možemo reći doveli napokon u red da se počnu ponašati fer-plej jer očigledno oni egzistiraju i ponekad ponekad parazitiraju na leđima hrvatskih građana, ali i hrvatskih poljoprivrednika i prehrambene industrije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani guverner. **Vujčić, Boris** HNB nema nikakve instrumente za djelovanje prema trgovačkim lancima, ali ono što smo pokazali, samo da kažem, dekompozicijom deflatora za 2022.g. je da su upravo profiti porasli više nego jedinični troškovi rada, jedinični profiti poduzeća, što znači da ne samo da su prebacili troškove na uvozne dobara nego su u nekim slučajevima povećavali marže. Mi ne znamo detaljno, mi nemamo tu statistiku kolko je ko povećavao marže, ako pogledate ukupne rezultate poduzeća to je činjenica. E sad ono što nam pokazuje iskustvo je da je marže lakše povećavati u situaciji snažnog rasta BDP-a i više inflacije, kad BDP počne padati dolje i inflacija onda je teže povećavati marže. To nam govori iskustvo proteklih godina kad to gledamo. Zbog toga mislimo da će 2023.g. budući da se stopa BDP-a spušta i da stopa inflacije pada dolje to pove…,

Poštovani, prvo ovo izvješće je puno ozbiljnih upozorenja, dakle u Hrvatskoj se pogoršala platna bilanca, dio je zbog rasta cijena energenata, a dio je zbog manjeg priljeva iz europskih fondova. Dakle vi ste u ovom izvješću demantirali još jednu veliku laž Vlade da se bolje koriste europska sredstva, upravo suprotno ona se koriste lošije. S druge strane najavili ste politiku koja je poravnata sa politikom ESB-a, dakle dizanja kamatnih stopa, a naveli ste da banke u Hrvatskoj imaju veliku likvidnost. Moje pitanje je, hoće li se politika HNB-a prema hrvatskim bankama razlikovati budući da krediti odnosno kamatne stope prema građanima i poduzetništvu u Hrvatskoj rastu, država je neefikasna u davanju državnih jamstava, imamo HBOR koji je izdao tisuću kredita tipa odnosno subvencija kamata u zadnjih 2.g., dakle dakle više-manje nego jedna poslovnica banke u tjedan dana, dakle država je potpuno nefunkcionalna u zaštiti gospodarstva i moje je zapravo pitanje temeljem vaših procjena koje su uvijek relevantne, juri li Hrvatska u stagnaciju odnosno u recesiju? **Vujčić, Boris** Ja mislim da je rizik recesije postojao na jesen prošle godine, međutim mislim da smo izašli iz njega, da recesije neće biti, stopa rasta će biti naravno niža nego 6,3 '22.g., ali svi sadašnji pokazatelji pokazuju da se lagano oporavlja gospodarstvo i navješćujući podaci za turističku sezonu su vrlo dobri, tako da ja mislim da je rizik recesije, mi imamo model koji ga procjenjuje, u ovom trenutku je to ispod 30% pao rizik recesije. On je bio značajan na jesen prošle godine kada je postojala i mogućnost da imamo racioniranje energenata tijekom zime, tada bi sigurno došlo do, do recesije, u ovom trenutku ne vidimo ju,

koji, koji turizam ima u hrvatskom proračunu, u hrvatskom BDP-u. Moje pitanje glasi, imamo li kakve projekcije koliko će ovaj ulazak u Eurozonu, u Schengen, značiti dodatno i za rast BDP-a, za rast proračuna, upravo na toj polazišnoj osnovi 20 otprilike posto onoga što turizam znači za naše financije? Naime, logično je da će ljudi iz Europe vidjeti priliku upravo zbog toga što nema više barijera da dolaze u Hrvatsku na turizam, isto tako potrošnja bi trebala po nekoj logici biti veća. I drugo moje pitanje je što se tiče kamatnih stopa, recite mi do koje razine bismo mi trebali dizati kamatne stope? To je jako važno za mlade obitelji. Mi često zaboravljamo, to ste dobro rekli, da su kamatne stope prije 12.g. bile 6,5%, danas su negdje oko 3%, koliko će to još ići prema gore, ali sveukupno s obzirom da u slijedećoj godini neće više biti takva inflacija ja pretpostavljam da to neće ići u neku, neku, neku razinu koja, koja bi bila zabrinjavajuća. Što se tiče turizma i doprinosa, otprilike ima različitih načina procjena, ali recimo da je 20, između 16 i 20%, on je vrlo značajan, kao jedna industrija ona najznačajnija u Hrvatskoj iako se radi o jako puno različitih poduzeća i sasvim sigurno ulazak u euro i Schengen, pogotovo što se tiče turizma će doprinjeti rastu turističke potrošnje i naravno boljem punjenju onda proračuna. Kad pogledate, kad smo govorili o ovima, profitima, jediničnim profitima, oni su najviše '22. porasli u kategoriji trgovina, smještaj i prijevoz, znači što je najvećim dijelom upravo turizam, zbog vrlo jakog oporavka turizma, ali to treba gledati kao izvoz, iako su te cijene ostvarene deflator mjeri, domaće cijene, al to su cijene koje plaćaju turisti koji dođu u Hrvatsku, u Hrvat…, to je hrvatski izvoz koji se ostvaruje u Hrvatskoj i zbog toga će sasvim sigurno ove godine upravo on doprinjeti

Za plaću koju primate na svom radnom mjestu građani ipak očekuju više vašeg angažmana i konkretnih mjera. Takvim zapravo površnim izjavama omalovažavate svakog građanina u RH i prebacuje odgovornost na nekoga drugog u društvu za ono što nam se događa. U konačnici poručujete da je građanin nesposoban ako ne zna se snaći u doba rastućih troškova života osnovnih životnih namirnica jer bi trebao kupovati tamo gdje je jeftinije. Iz vašeg izlaganja se moglo čuti da puno toga vi očekujete, a malo time upravljate. Kako to komentirate i jeste li svjesni zapravo svoje odgovornosti u smanjivanju inflacijskih pritisaka i što je sa rastom i najavom rasta kamata po kreditima, što poduzimate po tom pitanju, dal je na pomolu novi slučaj švicarca? Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani guverner. **Vujčić, Boris** Puno pitanje, što se tiče ovog mog savjeta građanima, nimalo omalovažavanje, nimalo odricanje bilo kakve odgovornosti, jednostavno ono što kao što kažem, govorim o studentima, da je odnos ponude i potražnje jel potražnja utječe na cijene i kupac je uvijek najbolji korektiv na tržištu, uvijek kupac je taj koji na koncu plaća i određuje koju cijenu će platiti i ja isključivo u tom pogledu sam to rekao. Što se tiče onoga što radimo, evo ponovit ću treći puta, znači Europska središnja banka u ovom trenutku kroz dvije vrste instrumentarija radi na smanjivanju inflacije i to uspješno. Ona pada i po svim našim prognozama, a i drugih ne samo Europske središnje banke ona će nastaviti padati tijekom ove godine i iduće godine tako da ćemo doći iduće godine do naše ciljne stope inflacije od 2%. Kažem, brže bi se moglo napraviti, ali tada bi doveli ekonomiju u recesiju tada bi došli u onu situaciju zastupnika Bernardića koji je pitao, onda bi se rizik recesije povećao porasla bi nezaposlenost što nije cilj.

subvencije države, riječ je o stambenom kreditu, ali to nije pitanje za vas nit to ima veze s vama, ali nešto što ima pitanje što ima veze s ovom državom to je zakon koji omogućio subvencije na stambene kredite. Vi kao HNB ste u svojim izvješćima upozoravali da će cijena nekretnina, pri tom mislim na stanove, rast između ostalog zbog toga. Ono što je rasla u ovoj godini i jednako tako tu smo imali prilike i razgovarati o tome da će uvođenje eura niz stvari utjecati na cijenu stanova i ja nisam očekivala da će otići stvarno tako u nebo kao što je to danas jer mislim da je to apsolutno otišlo tamo gdje ne treba, ali nisam niti ekonomski analitičar. Ali me zanima konkretno dakle utjecaj koji je imala država svojim donošenjem Zakona o subvenciji na stambene kredite koje daje APN na povećanje cijene nekretnine koji se desio na našem tržištu? Hvala lijepo. Da, mi smo već dvije godine analizama pokazivali da i APN uz ostale stvari jedino su bile vrlo niske kamatne stope, znači jeftino zaduživanje, drugo prijenos sredstava čak nekih sa negativnih kamatnih stopa na tržište nekretnina, drugo je bio APN koji šta god subvencionirate da subvencionirate ovu čašu cijena joj raste. Šta god subvencionirate u životu to je isto ekonomija jedan, nešto ide gore i treće je bio udio naravno stranaca koji se povećavao na domaćem tržištu nekretnina. Ono što je ja bi rekao isto tako se slažem s vama, očekivali smo porast cijena nismo očekivali ovoliki. Bio je djelomično i ulazak u euro ga potaknuo. Ono što međutim sada vidimo kao, ajmo reći ohrabrujuće znakove za tržište nekretnine je da je broj transakcija pao, na tržištu nekretnine prvo obično pada broj transakcija pa tek on kreću cijene. Drugo je da nam je udio stranaca na tržištu '22. pao u odnosu na '21. i po iznosu i po broju transakcija i treće da je ovo zadnji APN ovaj tru ciklus tako da ja mislim da će sa jedne, druge i treće strane, a kamatne stope su otišle na 3,5%. Znači svi oni faktori koje smo govorili u našem istraživanju da su doprinosili rastu cijena nekretnina se sad okreću u biti u drugom smjeru. Poštovana zastupnica Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani guverneru. Inflacija u RH je bila znamo u 11. mjesecu 13,5% sad to polako mjesecima pada u 3. mjesecu 10,7% predviđate daljnji pad, HUP odnosno poduzetnici tvrde da su za inflaciju zapravo krive ne oni nego banke, država jer nisu s jedne strane poduzetnici kažu da su cijene domaćih proizvoda rasle zbog rasta plaća, zatim zbog porasta poreznih opterećenja, tražili su od države više potpora za kupnju poskupjelih energenata i manje poreze. S druge strane Vlada opet prebacuje lopticu na poduzetnike i odgovornost na njih, kažu da 60% domaće inflacije u 2022. je posljedica rasta marži i profita tvrtki. Kakogod okrenete inflacija je zapravo najgora za građane, dobro prolaze s jedne strane poduzetnici, država, punjenje proračuna. Koji je zapravo definitivni stav HNB-a odnosno vaš? Gdje je tu odgovornost i čija je odgovornost i što napraviti da se eto ipak malo olakša situacija građanima? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani guverner. **Vujčić, Boris** Mi o tom pitanju ne razmišljamo kao čija je odgovornost, mi gledamo što uzrokuje rast onoga što je naš glavni cilj, a to je stopa inflacije i tu nam te analize pomažu. Mi imamo osam vrsta analiza, sada je fokus javnosti na jednoj, ja ću uskoro, a vjerojatno sve napravit jednu prezentaciju gdje se vidi ukupni utjecaj na inflaciju i razlike u cijenama u Hrvatskoj i u drugim zemljama itd., ja mislim da će biti vrlo interesantno, ali mislim da će u tom trenutku pomaknuti fokus diskusije potpuno sa ovoga na čemu smo danas, ja mislim da još uvijek dobro ne percipiramo uzroke inflacije. Što se tiče poduzetnika, oni … profit to me ništa ne čudi, oni dižu cijene koliko ih mogu dići. Dižu ih dok potražnja, kupac ne kaže dosta neću kupovati tada prestanu dizati ili moraju spuštati cijene. Ono što sada vidimo je da će udariti lagano kao što sam prije prije rekao na to da će elastičnost potražnje pasti i da više neće moći dizati cijene kao što su mogli ranije, a k tome više nema onih potpora ni monetarnih, ni fiskalnih kakve su dobili. Sjetimo se 2020.g. bila je ogromna monetarna i fiskalna potpora, da nje nije ni bilo pa ne bi ni inflacija bila ovakva, ali tada ne bi ni oporavak bio takav i nezaposlenost bi bila veća. Znači kao što mi kažemo u ekonomiji nema besplatnog ručka sve se na neki način u jednom trenutku plaća. Zašto? Zato jel cijela ta potpora je održala i potražnju, štednja je porasla, nezaposlenost nije porasla ako mene pitate recimo u smislu 2020.g. apsolutno izbor je bio ispravan. U trenutku kada je krenula pandemija bez fiskalnih potpora sa lockdownom Hvala./… riskirali smo ogromnu recesiju … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa premašili ste vrijeme. Poštovana zastupnica Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani guverneru molim vas recite nam konkretno dakle ako jest činjenica ono što ste iznijeli, a to je da je domaća inflacija u najvećem dijelu upogonjena rastom korporativnih marži i da je značajan dio naše inflacije jest domaća inflacija. Šta konkretno HNB po tom pitanju čini jer ovo što ste sada rekli da poduzetnici maksimiziraju profite i da će to raditi sve dok će ljudi kupovati pa kad ljudi prestanu kupovat onda će stat, mislim moramo znat da najviše nas pogađa inflacija upravo na prehrambenim proizvodima ljudi ne mogu prestati kupovat prehrambene proizvode niti imaju oko toga izbora, pa me zanima koji su mehanizmi HNB-a i države oko toga da ograniči i zaustavi ovakav rast korporativnih marži s jedne strane i s druge smatrate li da Zakon o ekstra profitu treba proširiti na 2023. godinu. Hvala. marži onih o kojima sam pričao odnosno udjela profita u deflatoru to nije ista priča kao indeks potrošačkih cijena. To su dvije različite, ovo je, ovo su cijene koje plaćaju potrošači, a ovo tu to je rashodna strana proračuna i u tom deflatoru su izbijene uvozne cijene. Nema uopće uvoznih cijena nego su samo izvozne cijene s time da opet se vraćam na ono, ako pogledate '22. gdje su najviše porasle marže u turizmu, smještaju, a te cijene su u biti izvozne cijene kao domaće, ali kad dođe turist on kupuje ovdje i to je dovelo do tog najvećeg povećanja marži. Ako pogledate razdoblje 2019.-22. situacija je drukčija, najviše su rasle u ICT sektoru zbog onog što se događalo '20. i '21. godine. Znači gledati izolirano '22. ne daje, ne daje tu punu sliku. Što može raditi monetarna politika? Smanjivati potražnju sada. Cijeli ovaj dio koji se prelio u potražnju mi dizanjem kamatnih stopa prigušujemo kako bi prigušili i inflaciju. I to je ono što se u ekonomiji zove

Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani guverneru samo kratki komentar vezano dobro ste rekli ovaj najveći izvoznik je bio u biti turizam samo je bio u toj poziciji da se nije mogao tako tretirat na neki način, ali u svakom slučaju reakcija pozitivna naravno na uvođenje eura zbog cijena koje su bile uvijek izrađene u eurima plaćanje protuvrijednost kune koja razlika je bila onoga tko je uplaćivao zimi kad je tečaj bio veći nego kad je ljeti bio tečaj manji. Tako da tu su stvari sad jasno. Nego htio sam pitati jednu stvar, a to je znamo da je Mudis rušio nekim bankama američkim dakle momentalno stanje koje je rejtinga iz razloga likvidnosti povlačenja određenih suvlasnika sredstava i znamo da je isto tako Europa uvela dosta kasno povećanje kamata

To nismo ni spomenuli danas ali nakon što je propala Silicon Valley banka, a nakon toga i Credit Suisse koja je jedna je jedna od najvećih globalnih sistemskih banaka došlo je do izuzetnog rasta indeksa neizvjesnosti na, na financijskom tržištu i činjenica je da u ovom trenutku možemo reći da se situacija smirila pogotovo u Europi. Znači u Europi nemamo više nikakve repove ovoga što se dogodilo sa Credit Suisse, da su svi prepoznali da je to bio kao što kažemo idiosinkracijski da je ta banka propala zbog svojih vlastitih problema, a ne zbog sistemskih problema. U SAD-u ima malo možda sistemskiji problem zbog toga što su male banke tamo i srednje u velikoj mjeri financirale komercijalne nekretnine kojima je cijena sad znatno već pala jer je korekcija cijena i u Zapadnoj Europi u SAD-u na tržištu nekretnina već počela pa je velika zabrinutost investitora oko solidnosti tih banaka …/Upadica: Hvala./… s obzirom da su im to koletarali …/Govornik se ne Evo poštovani guverneru možete se vratiti na svoje mjesto. Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koja nas pratite i koji smatrate da je ova tema bitna jer uistinu jest. Drago mi je da je danas ovdje i Ministarstvo financija jer ono šta je paradoks ove situacije danas jest da je Porezna uprava bila ta, a to se ne događa koja rješava inflaciju u RH dok master chef bankari centralni putuju po svijetu po Washingtonu, Stockholmu, po ostalim prijestolnicama svijeta i održavaju svoje prezentacije. A s druge strane Ministarstvo financija se ubija, evo ne moramo se slagati u ekonomskim politikama, ali je jasna činjenica da Ministarstvo financija se ubijalo da bi donosilo rješenje i da bi se kao Porezna uprava čiji čiji nije glavni zadatak borba sa, sa inflacijom i cijenama da bi se borila i da bi pomogla građanima. Kažem ne moramo se složiti oko ekonomskih politika ali možemo se založit oko zalaganja jer u ovim izlaganjima ono što danas više ne vidimo zašto bi uopće HNB kao takva trebala postojati. Da bi trebali bit provodit monetarnu politiku, ne provode je. Dotaknut ću se deviznih rezervi šta su napravili ovaj vodstvo HNB-a. Dakle, to je na razini veleizdaje ekonomske. Što se tiče statistike, da li bi se trebala HNB baviti statistikom, pa ne bi. Imamo Državni zavod za statistiku. Što se tiče samoga guvernera i guvernerice i ostalih svih aktera fulali su toliko sa statističkim prognozama da više ne znaš kome bi vjerovao od tih svih borderline osobnosti koje su izlazile pred kamere i davat svoja mišljenja koja su bila u potpunosti u krivu. Jedino možda lošiji u njihovim procjenama je bila Lagarde, ali to nije ni čudno s obzirom da je ona pravnica i da ona o ekonomiji nema pojma. Da li trebala bit recimo, da li bi se trebala bavit sa plaćanjima? Pa ne bi imamo FINU tako da ne vidimo tu ni smisao postojanja HNB-a, a da a da li bi trebala se baviti sa prognostikom ko što sam već dotaknuo, imamo Zorana Vakulu koji je meteorolog koji daje puno bolje procjene čak i ekonomske nego što radi guverner HNB-a. U ovom izlaganju bi se dotaknuo tri teme. Jedne su devizne rezerve ono šta je guverner zapravo pokušao zapakirat, upakirat jest zapravo veleizdajnička monetarna politika jer ono što se dogodilo jest od 26 milijardi eura koliko smo imali deviznih rezervi koje su nastale kao produkt čiste monetarne politike branjenja tečaja koji je tada bio branio se na negdje oko 7 i pol. Kada je bio jak, a jaka kuna na euro određene transakcije na tržištu, kada je slabila kuna u odnosu na euro određene transakcije i to je kumuliralo određeno devizno bogatstvo na račun poduzetnika koji su morali snižavati plaće da bi bili konkurentni, morali su zatvarat svoja poduzeća, morali su jako puno patiti da bi gospoda iz Hrvatske narodne banke u jednoj noći predali jedan proračun. Dakle, nije samo Plenković predao proračun sa korupcijom gdje je 400 000 ljudi otišlo u Njemačku pa je onda kad se izračuna trošak države koji je bio za sve te ljude dobijete da smo Njemačkoj poklonili cijeli proračun. Nego i Vujčić s druge strane 25 milijardi je dao na evo izvolite. To je otprilike 7 vrijednosti INA. To je na otprilike nekakvih 94 Peljeških mostova ili to je otprilike neto iznos rasta BDP-a u zadnjih pa gotovo 20 godina. To je jednostavno samo poklonjeno i reklo izvolite. A o čemu se radi? Radi se o tome da je ta akumulacija koja je iznosila 95% aktive HNB-a, 80% su bili euro s obzirom da se branio euro tečaj što je sasvim logično. Dakle je nastalo monetarnom politikom i preneseno je u stavku, dakle kroz određeni sporazum koji nacionalne središnje banke potpisuju sa Europskom centralnom bankom u nešto što je i sam guverner rekao da je tako. Međutim, gdje je problem? Problem je da guverner prije svega više ne može doći do tih 25 milijardi eura koje je predao. Dakle, on kaže da će to biti na poziciji HNB-a nije, dakle on ne može više doći do tih novaca. To je broj jedan. A točka broj dva, ono što ne govori guverner jest da sada kada smo ušli u Europsku centralnu banku ni odlučivanje više nije kao što je bilo. Zašto? Zato što postoji 6 izvršnih direktora koji imaju stalno pravo glasa, guverner je u rotaciji i neće svaki put tijekom godine donositi monetarne odluke i pogotovo neće moći odlučivati o monetarnim politikama velikih zemalja. Neće moći o njoj odlučivati i nikoga uopće ništa ne pita, nikoga uopće ništa ne pita nego je suverenitet samo kao takav prodan. To je jedan dio priče. Drugi dio priče jest vezan za monetarnu politiku 2015. godine je Europska centralna banka monetizaciju, dakle sekundarnu proglasila kao službenom monetarnom politikom. To se dogodilo i od 2015. do 2020. niti bu, niti be dok ostale zemlje članice itekako otkupljuju i dugove države i korporativne države kao što je to recimo pametno radila Slovenija, pa je onda ulagala u ekonomije u svoje gospodarstvo ili ono što se sad dogodilo Europska unija ima 60% svoje aktive na način da je otkupljivala dug što korporativni, što javni i na takav način je servisirala i financirala EU. Šta je napravila Hrvatska narodna banka? Rekla je evo izvolite. Mi smo vam 20 godina akumulirali samo kako bismo vam mi predali taj novac. Neću ulazit u detalje, nego da sam danas guverner, drago mi je da je rekao da je 20 godina on u čelništvu HNB-e. To mi je izrazito drago da je izrekao, jer to je činjenica. Ali doći ovdje od one rekli smo 25 milijardi je je samo predano. Da bismo ušli u europski sustav monetarni morali smo uplatiti milijardu eura, od toga, otprilike milijardu. Od toga 85% je bio uplaćivanje u valuti, 15% u zlatu. I sad mene zanima kako vas guverneru nije sram doći danas ovdje u Hrvatski sabor i ne izreći primjerice da ste vi jedan od odgovornih što je Hrvatska narodna banke, odnosno vi osobno izgubili 80 milijuna dolara na jednoj transakciji kupoprodaje zlata. Zašto? 2001. godine kada ste prodavali zlato je cijena po unci bila 277 dolara, da biste prošle godine kada smo ulazili u euro sustav 12 mjesec 2022. kupovali po 1700 dolara. Samo financijski nerazborita osoba može reći da je to dobra transakcija posebno iz razloga što se znalo odnosno postavljala se strategija da ulazimo u europski monetarni sustav, a to da će kapitalni ključ biti 85 i 15 i određeno još '98. godine, odnosno potvrđeno sa Mastrichtom. I onda imamo ovdje guvernera koji dođe tako slavodobitno pun sebe, dakle koji je izgubio na jednoj transakciji 80 milijuna dolara cca, 80 milijuna dolara. To je naš guverner, dok s dru8ge strane imamo banku Slovenije koja ima pet puta više novaca u svojoj bilanci otkupljenoga duga, dok, imamo Europsku uniju koja ima 6 puta više novaca u dugu da bi mogla plasirati i financirati ekonomije. I to je razlog zašto je Ministarstvo financija išlo sa narodnom obveznicom koju možemo opet još dodatno dekompozitirati kako kaže guverner Hrvatske narodne banke, jer je upravo ta hrvatska narodna obveznica pokazatelj koliko su i on i Plenković lagali ulaskom u eurozonu. Zašto? Prije godinu dana je kamatna stopa bila 1%, on će se vadi na inflaciju, ali o tom, po tom. Da bi danas kad bi hrvatska obveznica izlazila ona bila 3 Možemo ući i u analitiku tko je kupovao tu obveznicu. Ali da smo izašli na međunarodno tržište kapitala i da nije se uspjela pribaviti taj novac to bi ispalo negdje oko 5, 6% realna cijena kapitala zaduživanja Hrvatske države. Zašto? Jer je dvogodišnja njemačka obveznica na razini današnje hrvatske i kad bi investitori investirali oni bi investirali radije u Njemačku jer je to puno jača ekonomija koja stoji iza svoje obveznice. I zadnja točka. Što se tiče ovog nekretninskog lešinarenja, lešinarenja, klub Mosta je stava da u Zakonu o obveznim odnosima cesija koja to regulira prije svega bi se trebalo doći i nekome tko je bio prvi komitent doći sa ponudom i reći evo tebi prvome, pa otkupi po sniženoj vrijednosti svoj kredit. To se tako radi, to se tako radi a ne da imaš viceguvernera Romana Šubića koji je ništa drugo nego nekretninski lešinar koji nadgledava i supervizijom pregledava koje su to nekretnine koje su dobre, koje će se prodati, koje će po povlaštenoj informaciji znati da će banka prodati agenciji za naplatu potraživanja po vrijednosti 70% manjoj, da bi majstor došao kasnije i kupio tu nekretninu za puno jeftinije novce na račun osobe koja je bankrotirala. E to ste vi, gospodo iz HNB-a i na takav način vi branite/ne branite jer ste izdajice hrvatske nacionalne interese. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani guverneru sa suradnicima. Zašto je moje uvodno pitanje bilo kolegama iz HDZ-a kako će se danas očitovati o ovome, ovome pitanju, a ponovit ću danas ovdje 3, 4 mjere jer ovo je rasprava i moje mišljenje je da u kriznim situacijama monetarna i fiskalne mjere moraju biti usklađene, to je moje mišljenje. Ne znam kakvo je vaše mišljenje, ali za svaku državu koje vode čelni ljudi, najodgovorniji ljudi, premijer koji kontrolira fiskalnu i guverner koji kontrolira monetarnu vlast da rade zajedno u otklanjanju krize i zato je moje to pitanje bilo šta radi Vlada, šta radi HNB, pogotovo zato što je pitanje monetarne vlasti i Zakona o HNB-u i inflaciji isključivo u nadzoru HNB-a. I to je naše legitimno pravo da tu pitamo. Zato postavljam nekoliko pitanja. Prvo je bilo, evo, vratit ću se za ove plaće. Viceguverner, to sam više puta rekao koji ima bruto plaću 71 tisuću kuna, 71 tisuću kuna bruto plaće guvernera, viceguvernera, treća razina, treća .../Govornik se ne uzmite šta radi premijer, uzmite šta rade ministri, itd. Ne mogu dosegnuti 50%. Kaže, poduzetnici, vodite računa da rast plaća bude što umjereniji, što manje platite vaše radnike, da bi se tako borili do, sa inflacijom da dođe 2%. To je javno izrečeno. Šta radi Vlada? Šta radi Vlada? Pregovara s druge strane kolektivno i svaki dan gasi štrajkove za povećane plaće. Prvo su bili zdravstveni radnici, sada su to pravosudni. Šta se ovdje događa? Ili možda ćemo reći ovako, gledajte koja je, koja je ovo pozicija sada Vlade, povećava plaće ljudima u javnom sektoru, a onima u privatnom sektoru HNB kaže, ne, ne, ne, vi idite još niže dolje, vi nemojte sudjelovati u tom dijelu. Je li to usklađena monetarna i fiskalna politika kod određivanja plaća? Vi mi to recite, jedni viču jedno, a Vlada je svaki dan pod pritiskom povećanja plaća. To je službeno, pazite, to nisam rekao ja, kao saborski zastupnik, to je rekao viceguverner koji ima plaću bruto 72 tisuće kuna. Tako da se razmislimo odgovornostima onih koji vode u monetarnoj vlasti, kad nešto iskažu sa tolikom plaćom, da kažu onda onim radnicima, ne, ne, vama ne ide povećanje plaća. A onda da se zamisli izvršna vlast šta radi u izvršnoj vlasti, je li? S koje probleme se bori, šta mora usklađivati, itd. Znači samo u tom pitanju, recimo, da smo uopće usklađeni, jedni zazivaju manje plaće, drugi, Vlada jednostavno je svaki dan pod pritiscima povećanja, povećanja i borbe za standard. Druga mjera, znači samo da uskladimo mjere, ljudi moji,

pa šta se onda premijer blamira sa Državnim inspektoratom da odlazi na teren, kažnjavaju poduzetnike, preuzima rizik na sebe, na sebe preuzima rizik, da ovi moraju vraćati nekakve ne, kažnjavaju poduzetnike, na takav način, ako je konverzija samo 0,04%. Pazite, ovo je službeni dokument. oni se čuju međusobno. Je li razgovaraju u tim, u tim stvarima? Je li oni razgovaraju? Zato postavljam pitanje, oko plaća, oko konverzije eura? Ljudi moji, usklađena monetarna i fiskalna politika premijer i guvernera, na svako dan, na svakodnevnoj razini mora biti. Dalje postavljam pitanje vezano za ovaj dio, znači, guverner ovdje danas je izašao i stvarno je, u javnosti se probudila emocija da je sva inflacija izgenerirana na ekstraprofitima poduzetnika. S S druge strane, Vlada cijelo vrijeme govori, cijelo vrijeme govori o uvoznoj inflaciji. Cijelo vrijeme nam govori, je li? Šta to znači? Da Vlada donosi krive mjere ekonomske? Krive mjere donosite. Ako, ako je Vlada uvjerena, ministarstvo, premijer nas ovdje uvjerava da se radi o uvezenoj, izvana inflaciji, izađe guverner na nekom predavanju, kaže ne, to je domaća. Ljudi moji, o čemu pričamo? Znači Vlada donosi krive ekonomske mjere jer nema informaciju ili ima, ne znam. Zato pitam da li komuniciraju i sad guverner kaže ne, ne, mi ćemo još za koji dan izaći pa ćemo sad još objasniti, još 560 grafova pa ćemo se vidjeti šta će biti, je li? Zato govorimo, inflacija je ozbiljan problem. I komentari i izlaženje guvernera u javnosti, komuniciranje sa predsjednikom Vlade su nužni, usklađeni, mi ne govorimo, guverneru, ovdje protiv vas. Osobno ili protiv vaše institucije, nemojte to osobno shvaćati, ja samo govorim o informacijama koju puštate vi, a koji govori Vlada i koju hrvatski građani slušaju i koju oni spajaju i vide da li su mjere efikasne ili nisu o tome govorimo, da izlazite i da 2 godine svako 7 dana su, svaki dan su članovi Vlade govore o antiinflacijskim mjerama. Da li su one apsolutno promašene sada? Ne znamo, je li, jer vidimo da su sad komponenta inflacije prema ovim sad nekakvim ili pomalo, znači potpuno druga, što znači da kada smo donosili onaj Zakon o ekstraprofitu se trebalo biti još žešći, ako je to istina. A Vlada je napadana svaki dan je Vlada napadana zbog zakona o ekstraprofitu. Ja sam je podržao tu .../Govornik ja sam podržao vladu Andreja Plenkovića kod donošenja tog zakona. I mislim, i Možemo!, itd., ali su bili svaki dan napadi na Vladu da donosite krive odluke. Pa ljudi moji, ja, ja, ja, Znači o tome pričamo, s kojim vremenom zaostale informacije dolaze, je li? Da li su usklađene mjere ekonomske i monetarne politike. Kaže guverner, mi Zakonom o HNB-u, čl. 3, ljudi moji, zakon, svi se pozivamo na zakon, kaže stabilnost cijena, onda danas tu kaže, da smo neefikasni kao monetarna vlast na strani ponude, ali smo efikasni na strani potražnje. Ma ljudi moji, tko to od građana razumije? Zašto onda to ne piše u zakonu? Zašto to ne piše direktno u zakonu jer i mi kad ovako piše imamo vas pravo prozivati. Imamo vas pravo prozivati. Je li piše da ste zaduženi za stabilnost cijena. Nigdje ne piše kako dolazi do problema zbog te stabilnosti cijena. Da je u zakonu o .../nerazumljivo/... HNB-u piše, monetarna vlast, ja vam vjerujem, ne možete reagirat, onda izađete, ljudi moji, kažete, ne mogu, ne imamo problem. Imamo problem, morate komunicirati, imamo problem, onda Vlada mora komunicirati, hoćemo li mijenjati zakon, hoćemo li, znači svaki dan, preko noći možemo donijeti kakav god hoćete zakon, je li? Ali ne može to stajati tamo, a s druge je strane, vi reći, gle, mi smo sad neefikasni, kad se događa na strani ponude, ali smo vrlo efikasni kada se događa na strani potražnje. Po ljudi, onda donesite takav, onda stavite to u zakonu da znamo i mi ovdje raspravljati. onda recite nam kojim instrumentima vi možete biti efikasni. Vi to znate, je li, bolje znate, imate sve informacije. Recite kojim instrumentima možete, nama u Saboru, educirajte nas. Pomozite Vladi, pomozite nama u Saboru, da kažete koji instrument, ali nemojte šutjeti onda kad vam mi nešto kažemo, onda mislite da vas osobno napadamo. Ne napadamo vas, nego vodimo raspravu u parlamentu i način da komuniciramo, da vidimo jer građanima je to top tema br. 1, nema drugih tema. Vidite sva istraživanja, top tema br. 1. I onda će i Vlada donositi lakše odluke. A ne sa zakašnjenjem od godinu dana sa nekakvim analizama izlazite. Nađite se s premijerom i surađujte jer ovo je problem za građane i to je vaš osnovni cilj, osim ovoga cilja, ako negdje nešto možete, pomozite. Ako ne možete, onda recite, razumiješ, da to onda izmijenimo. A A ovako se igramo gluhih telefona i onda ispada da je sve nešto osobnoj razini. .../Upadica: Hvala./... I zato sam u ovome dijelu i rekao da sam podržao mjere premijera Plenkovića. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovana zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani guverneru sa suradnicima. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Inflacija nije od jučer, inflacija je krenula još 2021. g., to piše u ovom Izvješću. Klima guverner glavom, a od klimanja nitko od nas, pa i naši građani nemaju apsolutno nikakve koristi. To što vi znate da je inflacija od 2021., ali da ne radite ništa po tom pitanju, to nikome od nas ne znači apsolutno ništa, čl. 3 Zakona o HNB-u kristalno jasan. Tumačite ga drugačije. Ne kao stabilnost cijena nego kao stabilnost tečaja i to cijelo vrijeme radite i gušite hrvatsko gospodarstvo, radite probleme umjesto da ih rješavate. Koliko ste kompetentni, to je isto pitanje. To je veliko pitanje. A sad ću vam reći zašto. Prosinca 2021., glavni ekonomist kaže, projekcije za 2022., smanjivat će se stopa inflacije. Veljača 2022., inflacija će dosegnuti vrhunac u drugom tromjesečju. O stopama da ne govorim, to je otprilike kao izvlačenje iz šešira, 2%, 5, 6, 8, lutate od nemila do nedraga. 22. veljače ove godine, vi sada kažete, već vidi se, nema, neće biti recesija. Vaš glavni ekonomist kaže, ne može se isključiti mogućnost recesije. Pa nije to bilo prije 5 mjeseci. U veljači ove godine. Prepucavate se sa poslodavcima, nije vaš posao prepucavati se sa HUP-om. Znači vaš posao je stabilnost cijena, vaš posao, a u izvješću za 2021. kažete, i dalje vodimo ekspanzivnu monetarnu politiku. Da me narod razumije, tiskamo novce. To radite još od financijske krize 2008./2009. Ne samo vi, sve centralne banke. Ekspanzivna monetarna politika. Da stvar bude još bolja, ulaskom u eurozonu, što se dogodilo? Smanjile su se pričuve, oslobodili ste još likvidnosti, a inflacija je velika i sad, budući da ne radite ono što morate raditi po zakonu, morate naći krivca, sad ne možete vi bit krivi, je Pa, poslodavci su, dizali su cijene, vau, otkrili ste nam toplu vodu, kao da mi ne znamo da cijene idu gore, pa svaki dan kad odem kupit kruh vidim da je poskupio preko svake mjere. Jeftine pšenice koliko god hoćete. Evo iz Ukrajine brašna, pšenice jeftine, cijene svih tih proizvoda poljoprivrednih stagniraju, čak i padaju. Kod nas sve raste. I sad ste vi otkrili u jednom izvješću aha, koga ćemo optužiti, hajdemo poslodavce. Pa šta ste očekivali? Ja ne znam šta su, svi su pa mi smo nadali se oni će se ponašati društveno odgovorno, socijalno osviješteno. Pa da se tako ponašaju ne bi plaćali Nepalce, Filipince i uvozili radnike iz cijeloga svijeta za minimalac. Vidimo sada u koliko slučajeva su našli inspektori samo prošle godine nekih 500 slučajeva. Ne plaća se prekovremeni rad, žive u nekakvim nenormalnim uvjetima, moderno roblje, a mi smo računali i vi i premijer svi bit će naši poslodavci društveno odgovorni. Oni su napravili ono što se moglo očekivati. 2022. su htjeli nadoknaditi sve propuštene profite koji su im promakli za one dvije pandemijske godine. To je činjenica, to je svatko normalan mogao očekivati da će oni napraviti. Kaže profesor Željko Lovrinčević ratno profiterstvo je to. Mogla bi se čak i složiti s njim. Grube riječi, ali primjerene. Inflacija ne pogađa sve jednako. Nije isto je li vam plaća 40000 kuna ili imate mirovinu 1000 i pol, 2000 kuna. Koji proizvodi najviše rastu? Prehrambeni proizvodi, ono što moraš kupiti. Ne moraš putovati negdje, ne moraš ići u kino, u kazalište, a kruh i mlijeko moraš kupiti, a upravo to je raslo najviše. Ono što se konzumira svakodnevno i vi sad tu pričate o nekakvoj elastičnosti potražnje. Pa daj nemojte! Nemojte radit budale od naših građana! Kakva elastičnost potražnje za kruhom? Idite tražiti niže cijene. Ružno, neprimjereno, licemjerno i bahato i nije na osobnoj razini, nije. Ali nemojte to raditi! Sad odjednom cijelu prošlu godinu niste ni jednom rekli pa dajte ljudi moji, pa ove cijene rastu sad ste našli neku analizu, ali zanimljivo kada? Kada je Europska središnja banka izašla sa istom analizom, kad je vaš šef u Frankfurtu to odlučio, šefica e onda evo i vas pa i vi imate istu analizu i našli ste dežurnog krivca. Ja ne kažem da oni nisu, dizali su cijene. Jel' opravdano? Nije. Neopravdano je. Iskoristili su situaciju. Cijelu godinu ste šutili niste nikome rekli, kad kad ste vi HUP-u rekli pa čekajte malo, pa vi malo previše dižete te cijene. Dizali su ih u nekoliko navrata ne odjednom. Išlo je to lijepo onako pred dvojno iskazivanje cijena, pa onda opet malo, pa pred konverziju isto. Ali bome i poslije konverzije. Vidjeli ste koliko je bilo inspekcijskih nadzora, nepravilnosti koliko hoćeš na sve strane. I sad ste se sjetili jao gle pa te plaće ako ide to predizborna je godina, tko god se javi svi dobiju neku povišicu. Pa to će ponovo sada dići inflaciju. Znači, dok su išle cijene proizvoda gore šutili ste, ništa samo ste bajali inflaciju. Samo pogledajte izjave vašeg glavnog ekonomista sa početka godine, sa sredine, sa kraja godine. Ništa sa ničim. Promašio je apsolutno sve što se dalo promašiti. I sada ste vi pa ne bi valjalo da idu plaće gore, trebalo bi te plaće zaustaviti jer će to sad dodatno. Ha ko će dić inflaciju? A od čeg da ljudi žive? imamo više cijene nego u Europi a balkanske plaće. Od čeg da ti ljudi žive? Pa lako je govoriti nemojte dizati plaće kad imaš dobru plaću, ali ako ljudi rade za minimalac. Pa pogledajte koliko je medijalna plaća? Nemojmo gledat prosječnu, gledajmo medijalnu plaću u Hrvatskoj. Definitivno nije dobro. O tome da monetarna politika ide šumom, a fiskalna drumom, pa o tome ne treba ni govoriti. To je činjenica, pa to je jasno apsolutno svakome. Malo samo neka nešto pratiš vidiš da Vlada i HNB kao da ne razgovarate. Svatko neku svoju politiku vodi, s tim da je Vlada pod stalnim pritiskom i nema previše izbora. I vratit ću se i na taj porez na ekstra profit. I ja sam ga podržala. I ne samo da sam ga podržala, tražila sam da što više što šire bude obuhvaćeno i drago mi je zbog toga i vidim da sam bila u pravu. Napadali su ministra Primorca. Imao je hrabrosti, to treba priznati. Uveo je taj porez. Govorili su mi kako to možeš podržati? Nemoj to podržavati, a sada se ispostavilo da ga je trebalo još šire sa još strožijim kriterijima uvesti i primijeniti i zadržat ga što više. I sada vam i brojni ekonomisti govore treba zadržati porez na ekstra profit što duže. Je li to najbolje rješenje ne znam, ali poruka je jako dobra. I nemojte tražiti niske plaće i nemojte govoriti poslodavcima nemojte dizati plaće. Naši radnici imaju male plaće, a ove inflatorne udarce koje trpe već dvije godine, ne šest mjeseci ne godinu dana, dvije godine. Uostalom najbolje pokazuje činjenica da realne plaće su pale. pogledajte šta vam kaže Državni zavod za statistiku. Realne nominalno su veće, ali ne prate rast cijena i realno zarađujemo manje. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Oprostite, prije nego što počnete govoriti idemo skupa pozdraviti, slabo se vide, ali na ovaj galeriji imamo Izaslanstvo skupštine službenika Crne Gore koji se nalaze u studijskom posjetu HS, pa da ih pozdravimo…/Pljesak/…. Evo poštovana zastupnice Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Guverner je pobjegao, ali ovdje viceguvernerka je jednako odgovorna za sve što smo naveli u prethodnoj raspravi, pa ću to i podcrtati. Guverner mi je odgovorio da on ne može biti kazneno gonjen za držanje aprecirane kune. Pa može jer upravo ta stručnost na koju se on poziva i koja često služi kako bi zamaglio stvari za radnu i društvenu većinu i argument protiv njega jer, da se biblijski izrazim, on zna što čini. Ta ekspertiza koja služi kako se radna većina ne bi osvijestila i krenula metaforički vilama na HNB, dopustite mi taj izraz, što bi zapravo trebala metaforički opet kažem učiniti, koristi HNB. Evo priznat ću tu da nekad kaže i ono što Vlada nama ne govori, što Vlada prešućuje, kao recimo činjenicu koju ipak otvoreno komunicira HNB da je pad nezaposlenosti povezan s iseljavanjem i zapošljavanjem stranih radnika, to nećete nikad čuti od recimo kolege Pavića koji je ovdje glasnogovornik premijera Plenkovića ili nekog drugog HDZ-ovca. Recimo HNB svojom stručnom jel analizom često otvoreno komunicira, znači da je znači APN krediti da povisuju cijenu nekretnina u RH. Vi ste također više puta spomenuli što Pavić i Plenković nikad nisu učinili, da je rast BDP-a ipak povezan s rapidnim padom BDP-a 2020.g., recimo to su informacije koje od Vlade nećemo apsolutno nikad čuti, ali opasnije je ono što ne spominjete ili ono gdje ste čak spremni i lagati, moram reć, jel, gdje zapravo stručna ekspertiza ne može zamagliti ili prešutiti neke istine. Na jednu takvu istinu upozorila je vaša dugogodišnja analitičarka HNB-a Mirjana Čerin koja je ukazala na razmjere štete koju je za hrvatsku privredu i stanovništvo proizvela upravo ta politika za koju RF misli da biste trebali kazneno odgovarati, a to je politika aprecirane ili precijenjene kune, prvo u odnosu na njemačku marku, a zatim na euro, HNB je 30.g. i ajmo sad ovdje to jasno reći kršio mastriški ugovor s obvezujućem konverzijskom tečaju prema kojem je za jedan euro trebalo izdvojiti 8,69 kuna i po kojem tečaju se zaista razmjenjuju euri za kune u bankama i na deviznim tržištima izvan RH. HNB je umjesto po tom tečaju euro mijenjao i otkupljivao po precijenjenom tečaju od 7,53 kune čime su cijene roba i usluga proizvedenih u Hrvatskoj povećane za 15,4% u odnosu na zemlje Eurozone, na to niste odgovorili, uopće niste odgovorili, odgovarali ste više puta i ponavljali slične stvari, a ovo niste htjeli odgovoriti. To je vaša analitičarka upozorila, znači 15,4% su cijena roba i usluga proizvedenih u Hrvatskoj povećane u odnosu na zemlje Eurozone. To je značajno destimulirano i učinilo nekonkurentni hrvatski robni izvoz dok su zapravo cijene uvezenih roba iz zemalja EU zbog precijenjenog tečaja bile 15,4% niže jel, što je stimuliralo uvoz roba i kroničnu neravnotežu u trgovinskoj bilanci i najdugoročniju recesiju od 2009. do '14.g. u odnosu na usporedive zemlje. Ona je znači pokazala Mirjana Čerin da je zbog precijenjenog tečaja hrvatska privreda i stanovništvo u zadnjih 30.g. od stabilizacijskog programa koji je trebao trajati inače samo 3.g. dok se ne sruši inflacija od '93. do '96., '96., al je nastavljen do današnjih dana, imala štetu od ponavljam 138 milijardi dola…, eura, eura, da je primjerice, znači to, sad da to povežemo i ljudima slikovito objasnimo. Primjerice kredit za stan umjesto 51 tisuću eura trebao je bit 7,6 tisuća eura manje, 43.400 eura, da tečaj kune nije bio precijenjen i onda vi kolegici Ružici Vukovac odgovarate na njezino pitanje da je za sve nas i za siromašne i za bogate ta politika koju ste vi držali aprecirane kune jednako dobra svima nama, znači i onima koji imaju par sto kuna na štednji, na računu i oni koji imaju milijarde. Znači, onu elitu, znači od 1,7% stanovništva koji u svojim rukama drže preko 40% štednje na hrvatskim bankama, njih štitite, vjerovnike štitite, štitite banke, štitite strane trgovinske lance koji kod nas prodaju i kojima uvoz u Hrvatsku je povoljan, ne štitite hrvatsku privredu kojoj takva politika kune ne koristi, kojoj se poskupljuje izvoz, uništili ste našu privredu, sudjelovali ste u uništavanju naše privrede vašom politikom koju vodite 10-ljećima i vi onda kolegici Vukovac kažete pa, pa nama je svima dobro da je cijena mesa kod nas skuplja, za osnovne potrebe ljudima znači dižete cijene, a štitite vjerovnike i onda kažete to je nama svima, znači drugim riječima, radni narod koji živi od svog rada, držite kao taoce te vaše politike, tvrdite da smo svi u istom i kad kažete da imate 8 vrsta analiza za inflaciju, pa mi bi vas molili samo jednu ako može, a to je ona po imovinskom i dohodovnom razredu koja bi pokazala da inflacija nije jednaka za sve ljude nego za one koji kupuju uglavnom 80% proizvoda prehrambenih i osnovnih proizvoda za njih je inflacija 40, 50%, pa molim vas ako možete izać s tim analizama, kažete da ih imate Također molili smo vas koncentraciju štednje da nam objavite te podatke, objavili ste ih zadnji put 2014.g. ta je koncentracija štednje pokazala ogromnu nejednakost u Hrvatskoj gdje je 1,7% drži preko 40% štednje u svojim rukama i onda kažete mi štitimo sve jednako. Ti podaci iz 2014. su sad radikalniji to je sigurno, ali vi ne želite pokazat koncentraciju štednje, ne želite nam dat taj odgovor iako smo dobili odgovor od Vlade da ulaskom u eurozonu planirate pokazati koncentraciju štednje i mi vas lijepo molimo da to napravite jel smo ušli, ušli, ako ne znate u eurozonu i rekli ste da ćete pokazati te podatke pa molim vas da ih pokažete konačno, da vidimo koliki je Gini indeks, kolka je neravnoteža između siromašnih i bogatih. To što vi ovdje činiti je gotovo orvelijanska retorika, da skratim. Ono što je nama svima dobro loše to je za one, ono što je dobro za sve one bogate to je i nama dobro jel ono što je nepovoljno pokazujete kao povoljno. Pričate o stabilnosti, da, stabilnost cijeđenja stanovništva skupim kreditima, stabilnost zaostajanja, stabilnost uništavanja domaće industrije. Sveli smo se i to iz vašeg izvještaja je jasno na rentijersku politiku. Vi nama kažete da nam odgovara da nam je kredit skuplji, ajmo to prevest sad za narod koji ovo gleda. Nama svima odgovara da nam kredit nije 51.000 nego 43.000 pa nismo blesavi. Vašim politikom smo postali potpuno nekonkurentni, samo turizam i nekretninski biznis su sektori kako i sami pokazujete u kojima nismo ne konkurentni u svim ostalim sektorima zaostajemo između ostalog i zbog tečaja jer je naš izvoz skuplji i ne konkurentnost. To je ta stabilnost, ali za koga? Strane banke i trgovačke lance. Druga stvar o kojoj niste željeli govoriti je pitanje državnih rezervi pa ajmo to do kraja objasniti. Godinama ste javnost izvještavali pa i u ovim izvješćima o visokim državnim rezervama HNB-a s kojima ste održavali precijenjeni tečaj kune i proizvodili golemu štetu za hrvatsku privredu i stanovništvo i sada kada smo ušli u eurozonu odjednom tih 26 milijardi deviznih rezervi više nema. S njima HNB više ne može raspolagati one su sada praktički vlasništvo Europske centralne banke. Vi ste rekli to nije ništa nestalo samo je postalo financijska imovina, pravo pitanje koje je ovdje bilo postavljeno na koje niste odgovorili, zašto HNB nije sudjelovao u programima ECB-a kojima je ECB otkupljivala državne obveznice i time izdašno financirala proračune zemalja članica eurozone preko ne standardne monetarne politike, preko Asset purchase programme, Programa kupnje imovine što je mogla koristiti i HNB i što su recimo koristile banka Slovenije koja je preko tog programa plasirala 4 milijarde eura u vlastitu ekonomiju dok je 5 najvećih članica Njemačka, Francuska, Španjolska, Italija, Nizozemska na taj način su plasirale 2,6 tisuća milijardi eura u svoje privrede. Nemojte nam govorit to je novac tamo negdje nemojte se brinut. Zašto niste ove programe koristili? Na kraju, HNB se poziva na autonomiju, ta je autonomija samo autonomija davanja visokih basnoslovnih plaća, imate plaće kakve niko nema u ovoj zemlji, a za te plaće osigurali ste radnom narodu siromaštvo, privredni nekonkurentnosti i svakako imate razloga za kazneno odgovarati. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani guverneru, viceguverner, zamjenice i viceguverner, poštovane kolegice i kolege. Da, danas raspravljamo o tri izvješća dakle Izvješće o stanju i stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i financijskom stanju monetarne politike za 2021.g., dakle dva polugodišta i prvo polugodište 2022.g. Sve to zapravo je nešto u čemu uvijek naglašavamo da bi bilo i da je potrebno aktualizirati stanje odnosno da o tim izvješćima možemo razgovarati i prije, međutim evo sada već imamo i drugo polugodište 2022.g. Međutim, nije loše napomenuti da sa ovakvim sublimiranim izvješćem zapravo možemo pratiti sve ono što se događalo u prethodnom periodu periodu i sigurno da je ovo sada određeni rezime, a ne nekakva proaktivna politika kojim bi onda mogli sudjelovati na način da dajemo neke svoje aktualne primjedbe. Ono što treba reći da je upravo 2020. odnosno '21. i '22. su bile obilježene itekako velikim promjenama u svijetu i kod nas kao što je pandemija, kao što je evo kod nas bila su dva potresa, a isto tako i ruska invazija na Ukrajinu. je to itekako utjecalo na sveopća događanja koja smo svjedoci u ovim godinama i koja nisu bila nebitna i ne mala. Da, možemo reći i mogu se djelomično i ja upitati da li i ko je imao bolju i proatkivniju ulogu u svemu ovome, sigurno da je to imala Vlada, međutim ja ne bi na taj način dijelila monetarnu i fiskalnu politiku jer u svakom slučaju one su u određenoj sinergiji i sve ono što smo postigli na međunarodnom monetarnom i financijskom planu je itekako rad i jedne i druge politike. većina oporbe je kritizirala upravo sve ono što se radilo u ovom periodu od kad smo ušli u tečajni mehanizam i sve ono što se radilo, a znamo vrlo složeni postupci koji su bili određeni i koji se određuju da bi mogli ući uopće u eurozonu i da bi uveli euro euro je bila usklađenost upravo te dvije politike na način da smo imali vrlo čvrste, snažne itekako značajne zakone i postupke kada smo kroz poreznu politiku kroz fiskalnu itekako djelovali na stabiliziranje javnih financija, kada smo itekako radili stimulanse kako poduzetništvu tako i građanima. Prema tome, sve to da nije bilo usklađeno i ono što je i na početku i sam guverner napomenuo, dakle ne bi ostvarili sve ove benefite i ne bi ušli u eurozonu zajedno i u schengen sa početkom ove godine. Kada govore oni koji taj posao ne rade i ne i ne vide zapravo cjelinu svih tih poslova onda je vrlo lako i jednostavno na jedan način omalovažavati sav ovaj mukotrpan posao koji se radio. Ono što treba reći da zaista kada promatramo prethodno razdoblje onda je utjecaj vanjskih, utjecaj inflatorni je sigurno puno veći od onoga unutarnjeg, a znamo jako dobro da cijene energenata nismo određivali mi, ali isto tako taj odnos u svijetu znamo o koliko faktora zapravo ovisi i na koji način će se sve to zapravo preliti i na hrvatske tokove. Ono što neki kolege žele osporiti to je upravo ta stabilnost tečaja i na jedan način kao da smo na taj način zapravo gospodarstvenike kaznili, mislim da upravo to razdoblje čvrstog tečaja je zapravo pridonijelo upravo toj stabilnosti. Je, neki izvoznici su bili na neki način zakinuti, međutim generalno kada gledamo i kada se uspoređujemo sa razdobljem prije tih kad samo usporedimo 2009., devetu i ono razdoblje velike krize zapravo možemo reći da je ta stabilnost na jedan način spasila ekonomiju odnosno vidjeli ste koliko je koliko je građana tada završilo u dužničkom ropstvu i koliko smo imali građana koji su na taj način vrlo teško mogli servisirati svoje dugove. Dakle, ukoliko se na bilo koji način depreciralo kunu tada je njihov dug bio itekako značajniji i veći. I to je ono što mnogi ne žele priznati da je tim i takvim politikama mnogi su zapravo zadržali, zadržali svoje standarde. A ono što je u svakom slučaju važno i što je Vlada cijelo vrijeme činila sa svim intervencijama kroz zapravo povećanje neoporezivog dohotka, kroz sve stimulanse isplate dodatnih naknada, kroz sve ove pakete mjera bilo zbog rasta cijene energenata, bilo zadržavanja cijena energenata na razini onoj koju imamo sada je itekako pridonijelo zadržavanju i čuvanju standarda, ali isto tako i povećanju primitaka, a isto tako i prosječnih plaća i inače plaća u RH. Dakle, nije cilj zadržavanje na razini kakvoj smo bili nego želimo povećavati standard, želimo povećavati plaće, primanja da one budu zapravo na zdravim nogama da se ona na taj način mogu uspoređivati i da sada kada se zaista možemo najlakše uspoređivati možemo onda kazati kada imamo zajedničku valutu u sustavu zapravo na taj način možemo i uspoređivati naše politike i naš standard. Prema tome, evo ja smatram da sve ono što je sve ono što je HNB radila i radi i čuvala na taj način i tečaj kune i sve one radnje koje je koje je poduzimala da bi zaista zadržala ovu razinu i stabilnosti kako bankarskog sektora tako i svega ostalog dakle ja smatram da je posao rađen dobro, ali da je u ove zadnje dvije godine još značajnije isto tako posao radila Vlada koja je na taj način očuvala ekonomiju i i evo doprinijela da zaista imamo stabilne javne financije, da imamo rast gospodarstva, da su projekcije rasta gospodarstva veće čak i u odnosu na ono kako sami sebe vidimo i da je na taj način se jača povjerenje Hrvatske u Europi i u svijetu i da time zaista možemo samo doprinijeti kako našem gospodarstvu, tako i građanima Republike Hrvatske. I evo, to je ono što se vidi iz ovog Izvješća i Klub HDZ-a će podržati ovo Izvješće. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, prije svega treba reći da politika HNB-a nije od jučer. Ona je od prekjučer najmanje. I sjetimo se uvođenja hrvatskog dinara na početku, onda hrvatske kune koja se kasnije razmjenjivala za njemačku marku po tečaju koji je kasnije bio sve nepovoljniji za njemačku marku odnosno kuna je aprecirala. Zašto se to događalo u to vrijeme? Postoji jedna anegdota da je navodno tadašnji ministar financija Škegro, Borislav Škegro pitao tadašnjeg predsjednika Tuđmana da bi trebali kao u Sloveniji vodeći se tim stabilizacijskim modelom jednostavno devalvirati postepeno kunu kao što su Slovenci napravili sa tolarom. To bi dovelo do povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva zato jer bi jednostavno kuna bila slabija u odnosu na marku i to bi povećalo hrvatski izvoz. No, tada je Tuđman rekao: „Čekaj, što bi to značilo, da će hrvatska kuna biti jača ili slabija u odnosu na marku?“ A ovaj je rekao: „Gledajte to bi značilo da će biti slabija u tečaju.“, „A onda ne može.“ Anegdota koja potvrđuje zapravo pravilo da smo zajedno sa privatizacijom bankarskog sektora 90-tih godina koja je bila sramotna, pljačkaška zajedno sa fiksiranjem nepovoljnog tečaja tada kune u odnosu na marku i zajedno sa fiksiranjem valutne klauzule kao standardnog modela ponašanja prilikom izdavanja kredita za građane i poduzetnike mi trasirali politiku HNB-a. Ta cijela priča završava negdje 2000. godine i od tada se vozi u istom smjeru, u istoj traci i to je dovelo do toga da je hrvatsko gospodarstvo i hrvatski građani dakle kada se gleda kompletna aktiva bankarskog sektora visoko euroizirana. I mi zapravo i nismo imali velikog izbora osim uskočiti u euro. Euro ima mnoge dobre stvari. Dakle sasvim sigurno snižava cijenu kamatne stope, eliminira kreditni rizik zemlje i nudi nam europski stabilizacijski mehanizam koji de facto omogućava da u razdobljima velikih kriza, monetarnih kriza jednostavno imamo na raspolaganju dodatnu likvidnost od Europske centralne banke i to je dobra stvar. Ali postavlja se pitanje. Jesu li od početka monetarna i fiskalna politika između Hrvatske narodne banke i Vlade Republike Hrvatske koordinirane? Odgovor je nisu, jer da jesu sasvim sigurno ne bi bilo ovog poraznog Izvješća kada je u pitanju standard građana Republike Hrvatske. Zašto to govorim? To pitanje sam uputio oko koordiniranosti i predsjedniku Vrhovnog suda gospodinu Dobroniću. Koliko često obavlja razgovore sa resornim ministrom pravosuđa i uprave? I moje pitanje zapravo za gospodina guvernera je, koliko ste često u kontaktu sa predsjednikom Vlade? O čemu razgovarate? Koliko ste često u kontaktu sa ministrom financija? O čemu razgovarate i da li vodite koordiniranu monetarnu i fiskalnu politiku? 1992. kada je Bill Clinton preuzeo upravljanje SAD-om kao tadašnji predsjednik SAD-a na čelu FED-a koji ima dva ključna cilja, a to je stabilnost cijena i puna zaposlenost je bio green spade. Green spade i Bill Clinton vodili su koordiniranu monetarnu i fiskalnu politiku. To znači da kada je monetarna politika bila ekspanzivna što znači da je više kredita po manjim kamatnim stopama dobivalo gospodarstvo, manje je trošila država. S druge strane kada je fiskalna politika bila ekspanzivna, kada je više novca trošila država onda je manje kredita zato jer su bile veće kamatne stope tzv. taj kanal likvidnosti je trošilo gospodarstvo. I to je dovelo s jedne strane i do pune zaposlenosti u nekakvom modeliranju, ali i do stabilnosti cijena. Mi smo sada u ključnom momentu u kojem se nalazi Hrvatska pred izazovom koji je proizveo i rat u Ukrajini, a i šokovi u monetarnoj politici zato jer za vrijeme pandemije Europska centralna banka i vodila ekspanzivnu monetarnu politiku su se susreli sa ključnim izazovom jesu li te politike bile koordinirane. Odgovor je, ne samo da nisu bile koordinirane, nego se sada vide rezultati te politike. Postavlja se pitanje. Može li se istovremeno voditi antirecesijska i antiinflacijska politika? Ne može. Dakle, Vlada je svojim paketom mjera de facto upumpala novac u sustav. To je diglo cijene zato jer najveći dio tog novca je bio usmjeren u potrošnju. Dakle, dakle potrošnju građana Republike Hrvatske direktnim dotacijama građanima, poduzetnicima dok je s druge strane to proizvelo veću inflaciju, a antiinflacijska politika kao što je rekao danas guverner ovdje se oslanja na antiinflacijsku politiku Europske centralne banke. Riječ je o politici dizanja referentne kamatne stope, a samim time i svih drugih kamatnih stopa. I mi sada imamo jednu zapravo apsurdnu situaciju. U prošloj godini dakle država je trošila više, pumpala novac u sustav, krediti su bili dostupniji zato jer je referentna kamatna stopa bila niža, a sada ćemo u sljedećoj godini imati dva efekta koja nisu ni antiinflacijska, ni antirecesijska. Dakle, s jedne strane će država trošiti manje, jednostavno porezna baza se smanjuje, to pokazuje i ovo Izvješće. Imamo pogoršavanje platne bilance. A s druge strane što će se dogoditi? Kamatne stope rastu. Narast će. Sve je manje kredita i građanima i poduzetnicima. Obujam nekretninskog tržišta se smanjuje. Poduzetnici da ne govorim. Ne mogu dobiti više tako povoljne kredite odnosno traži ih se da garantiraju kolateralom, čak i ako imaju financiranje iz europskih fondova. Dakle, to je nešto što je odgovorni i glavni zadatak ministra financija i odgovorne, odgovorne državne fiskalne politike i samog predsjednika Vlade Plenkovića. I onda s druge strane slušamo, ovdje netko se iz Ministarstva financija hvalio prije pola godine kako eto HBOR je digao, HBOR je podijelio tisuću kredita odnosno bankovnih jamstava u zadnje dvije godine. Tisuću kredita i bankovnih jamstava, pa to je nešto što jedna poslovnica banke dodijeli u roku od mjesec dana o tome se radi. Dakle, nema nikakvog garantnog sustava koji poduzetnicima u Republici Hrvatskoj garantira da mogu bolje poslovati, odnosno da budu otporniji i rezistentni. Europske fondove koriste oni koji ih u pravilu ne trebaju? Zašto? Zato jer oni koji ih trebaju moraju garantirati svojom kolateralom. Pa čiji je to zadatak? Pa to je valjda zadatak Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića i ministra financija. Jel' zadatak Borisa Vujčića da kampira pred njihovim vratima i ko mali pesek čeka da ga oni prime, zato jer eto imaju važne državne obveze u Bruxellesu. Nije to zadatak. Zadatak je koordinacija te dvije politike, a ono što se vidi iz ovog izvješća je da te koordinacije i nema. I zato je ovo izvješće s naglaskom na onaj usudit ću se reći statistički, analitički dio demantiralo ključne teze Vlade Republike Hrvatske. Prva teza je da je Vlada odgovorna za oporavak Hrvatske nakon pandemije. Ne, upravo suprotno. Citiram, najsnažniji pojedinačni doprinos je pokazao rast ukupnog izvoza posebice izvoza usluga što je posljedica dobrih ostvarenja turističke aktivnosti. Dakle, turizam, dolazak gostiju na Jadran je zaslužan za oporavak nakon pandemije. Druga teza, u Hrvatskoj raste standard. Ne, iako su nominalne plaće rasle zbog inflacije koja je bila, znači u 2022. otprilike na razini 12% realna neto plaća bila je niža za 3,4% i to pada već drugu godinu za redom. Imate slučaj da ljudi koji rade za medije, a takvih je pola u ovoj zemlji ispod 900 eura, radi za plaće jednostavno kojima mogu platiti samo režije i osnovne životne namirnice, a osnovne životne namirnice su poskupile preko 20% samo u prošloj godini. 30% kumulativno u zadnje dvije godine. S druge strane režije su se digle. HEP, kad Vlada brani cijenu energenta to je treća teza koja kaže da je Vlada zaslužna za treći energetski paket koji je zapravo zaštitio građane i gospodarstvo. To prije svega nije točno. Dakle, sad imate cijenu plina na eura megavat sat, eura po megavat satu. Vlada štiti cijenu na 41 euro po megavat satu. Samo vam govorim omjera radi. Cijena plina se formira malo drugačije, ali omjera radi govori se o tome da jednostavno to u ovom trenutku nije točno. Možda je bila potreba za intervencijom na jesen, ali ovaj paket mjera nije nikakva potreba za intervencijom. To je zapravo paket pomoći HEP-u i spašavanja HEP-a, jedne gubitaške tvrtke gdje sjede prijatelji i poznanici, odnosno stranački dužnosnici koji imaju jednostavno neracionalnim poslovanjem poduzeća treba novac za njihovo daljnje poslovanje. Cijena struje 110 eura po megavat Za velike poduzetnike, za male i velike poduzetnike ona je 180 do 230 eura po megavat satu. Dakle, Vlada štiti cijenu koja je duplo veća od cijene na burzi. O čemu mi govorimo? O čemu govorimo? Četvrta teza koja je važna, a to je da je platna bilanca između ostalog ne samo zbog pritisaka na energetiku zapravo pogoršana i zbog smanjenog priljeva europskih sredstava i to zapravo pokazuje da Vlada umjesto da sve bolje koristi europska sredstva sve ih lošije koristi. I to je potvrda onome što sam pričao da postoji potpuna neusklađenost između monetarne i fiskalne politike. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Možemo govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani guverneru i suradnici, ja ću ovaj uvodni dio iskoristiti i zapravo za ono što jest glavna tema u Hrvatskoj, a to je pitanje inflacije. Dakle, ukupni harmonizirani indeks potrošačkih cijena, odnosno stopa inflacije u ožujku bila je nešto niža nego prethodnih mjeseci 10,5% no još uvijek među najvišima u EU. Pri tome želim još jednom napomenuti mada znam da bi to samo razumljivo nekima, međutim u javnosti se provlače teze da ne govorim čak i o nekim koji se nazivaju ekonomskim stručnjacima, da evo stopa inflacije pada i da će padat cijene. Dakle, neće padati cijene padom inflacijske stope jer pad inflacijske stope samo znači da će cijene rasti po nešto nižoj stopi ili recimo nešto sporije ili recimo nešto manje nego što su do sada. Ali to nikako ne znači da će cijene padati, a ima zbilja tih bisera u javnosti jako puno moram reći koji govore da evo pada stopa inflacije, pa padaju i cijene. Dakle, to nije točno. Svi se sjećate da je cijele prošle godine mantra Vlade bila da inflacija koju imamo je uvezena inflacija i to se zapravo nije dovodilo u pitanje. To je bila zapravo ključna sintagma Andreja Plenkovića. Sada se pokazuje da je najveći dio te inflacije 2022. nije bi uvezen, nego se zapravo u velikom dijelu iznad 8% dakle od tih 12 koliko smo imali radilo o domaćoj inflaciji, a da je najveći udio generatora u domaćoj inflaciji imao upravo rast marže. Prema podacima koje ste vi guverneru iznijeli međunarodnoj javnosti dokazano je da su rastuće marže u posljednjih godinu dana doprinijele inflaciji, dakle ovoj stopi koju smo imali sa 5,1 postotnih bodova, za razliku od plaća koje su tome doprinijele sa 1,5 u 2022. ili poreza sa 2,2. Često čujemo da zahtjevi za većim plaćama iz različitih sektora posebno Sektora javnih radnika mogu dovesti do tzv. spiralne inflacije. No, činjenica je da u Hrvatskoj plaće rastu i rasle su u 2022. znatno manje od inflacije, pa su zbog toga i realne plaće pale. I to smo imali to je točno drugu godinu za redom pad realnih plaća, odnosno onoga što nam plaća vrijedi, odnosno onoga što s tom plaćom možemo kupiti. činjenica koju ste vi iznijeli jest da zapravo su plaće činile manji dio doprinosa inflaciji od korporativnih marži koje jesu zaista nekontrolirano rasle. O ovome međunarodni tisak, ekonomski stručnjaci, različiti globalni paneli i institucije govore već mjesecima. Dapače, skovan je i izraz za tu vrstu inflacije gritflacija mi bi ju mogli prevesti sa pohlepoflacija. Međutim iz nekog razloga ključne institucije od Vlade, premijera, ministra gospodarstva, ministra financija pa na kraju HNB-a o gritflaciji u Hrvatskoj nisu govorile. Teret inflacije u 2022. godini bio je prebačen na radnike i one koji žive od rada, a najteži dio tereta su upravo snosili oni sa najnižim plaćama jer je stopa inflacije za nisko dohodovna kućanstva bila i do 30% što su pokazali i znanstvenici koji su se bavili razvojem metodologije procjene utjecaja inflacije i stope inflacije na različita kućanstva. To je naravno i intuitivno razumijemo da je to tako jer ako vi imate 5.000 kuna mjesečno vi tih 5.000 kuna većinski trošite na prehranu i stanovanje. Sve troškove koji su rasli, najviše rasli Dakle, od čega se sastoji domaća inflacija. Dokazano su marže rasle, dakle i u najvećom dijelu našu inflaciju pogoni rast korporativnih marži i zato nam pad cijena energenata na domaćem i međunarodnom tržištu kao i značajnije usporavanje inflacije u zemljama koje su nam trgovinski partneri nisu imali značajniji utjecaj na smanjenje inflacije u Hrvatskoj. Dakle, ova inflacija i u Hrvatskoj ali i u Europi i ESB je potvrdio da je upogonjena rastom marži, a kod nas čak i 60% domaće inflacije. želimo još naglasiti da s obzirom na tu činjenicu, a nismo je znali, nismo je znali, nismo imali tu informaciju ovdje kada se je raspravljalo o mjerama, nismo imali tu informaciju ni kada se je raspravljalo o Zakonu o ekstra profitu. Naime, ako je činjenica da nam marže upogonjuju u najvećem dijelu inflaciju onda antiinflacijske mjere se moraju dotaći i te činjenice i moraju zaustaviti daljnju ekspanziju marži. Zakon o ekstra profitu to nije imao kao posljedicu. A zašto nije imao? Zato kaj smo Zakon o ekstra profitu donosili tek u 12. mjesecu pa on nije mogao djelovati preventivno i odvračajuće na daljnji rast marži. I zato je naš zahtjev i uputit ćemo kao zaključak uz ovu raspravu da Vlada izmijeni Zakon o ekstra profitu na način da on vrijedi i za dobiti koje će se ostvariti u 2023. godini, ali da ovaj puta definiramo i sektore i ciljamo sektore koji moraju platiti ekstra profit. I to moraju biti oni sektori za koje imamo podatke da su u 2022. godini najviše doprinijeli rastu marži, a ujedno, a ujedno, a ujedno imaju utjecaj na rast onih cijena koje predstavljaju egzistencijalne potrebe građana. To da IT sektor diže marže daleko manje utječe na poziciju građana i onih najugroženijih u inflaciji od toga kad trgovinski lanci dižu, dižu marže. Dakle, htjela sam još jednu, jednu stvar reći, dakle osim pitanja ekstra profita koji se ostvaruju i gritflacija, još ću jednu stvar tu reći. Dakle, mi smo u 6. mjesecu prošle godine izašli sa prijedlogom da se donese Zakon o ekstra profitu jer smo vidjeli da će se događati to da neki na ovoj krizi profitiraju. Reakcija Vlade, HDZ-a je tada bila drvlje i kamenje na nas u smislu socijalisti, komunisti, ovakvi i onakvi, intervencionisti. Dva mjeseca kasnije Ursula von der Leyen kaže trebamo uvesti porez na ekstra profite na europskoj razini. U 9. mjesecu Deus ex machina dolazi ovdje i uvest ćemo porez na ekstra profite. Samo toliko o ono vizionarstvu, razumijevanju ekonomske politike i ne samo domaće nego i globalne od tzv. AP-a. Osim činjenice da imamo problem dakle sa rastom marži, a ne plaća želimo naglasiti i da je Svjetska banka i drugi ekonomski autoriteti kontinuirano upozoravali da je ovo što imamo kao indeks potrošačkih cijena, dakle agregat da ne pokazuje stvarnu sliku utjecaja inflacije na različite skupine. Zato tražimo i od Državnog zavoda za statistiku da pokazuje specificirane podatke stopa inflacijske stope, ali i utjecaja inflacije na pojedine vrste kućanstva odnosno na dohodovne kvintile da bismo vidjeli kolika je zaista stopa inflacije za one koji se nalaze u primjerice najnižem kvintilu. I neke druge stvari oko, oko posljedica inflacije ćemo reći kasnije kolegica Miloš i ja, ali htjela sam vam ovdje reći što mislim zašto dolazi do ovih frikcija na razini HNB, sabor i zastupnici koji ne razumiju vas, vi ne razumijete njih. Dolazi zbog toga meni se čini i to je sad moj stav politički. HNB slijedi neoklasičnu školu i HNB kao i druge centralne banke da budemo, da se razumijemo niste tu ništa posebni. Međutim, kada primjenjujete neoklasični monetarizam on u sebi ima jednu pretpostavku, a to je da tržište funkcionira i da će tržište razriješiti probleme ponude i potražnje. Problem je da to vi primjenjujete na zemlje u koje tržište ne funkcionira i u kojem imamo oligopole i monopole privatne. I to je problem ne samo nas nego i čitave istočne Europe i zato monetarna politika ESB-a, a i vas ne funkcionira u zemljama koji imaj oligopole i monopole, a nemaju razvijeno tržište. To je problem koji mi imamo između …/Upadica: Hvala./… monetarne i ekonomske politike. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će za, u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani guverneru sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle unatoč optimizmu vladajućih, kao i samog guvernera, bitno je govoriti i o štetnoj politici koju vodu središnja banka i šteti našoj zemlji, a koja se mjeri u milijardama eura, financijski stručnjaci izračunali su, precijenjena kuna u odnosu na euro rezultirala je ukupnom štetom od 138,5 milijardi eura u proteklom razdoblju od 22 godine, što je posljedica nasilne, kako kažu, eurizacije, dakle podržavanja jeftinog eura u Hrvatskoj i potiskivanja precijenjene kune iz financijskog sustava zemlje. Upravo su stoga cijene u Hrvatskoj više od 40% veće u odnosu na zemlje EU pa ne iznenađuje bujanje inflacije i nakon uvođenja eura. Izračun je ovo već spomenute dugogodišnje HNB-ove umirovljene analitičarke u Direkciji za financijska i makroekonomska istraživanja gdje je radila kao kontrolorka financijskog poslovanja gospodarstva RH i kontrolorka u Direkciji za platni promet s inozemstvom. Prošlo je 28 godina od uvođenje kune kao novčane jedinice suverene i neovisne države Hrvatske, a 1. siječnja 2023. završila je njezina, barem prividna suverenost. Proteklih godina slušali smo i skrivali se, kako HNB, tako i Ministarstvo financija iza hrvatske kune kao stabilne valute vezane uz euro novac EU uz posebna upozorenja ekonomske struke i ekonomista da je vrijednost kune precijenjena odnosno stručno rečeno aprecirana. Upravo je posljedica precijenjene kune glavni uzrok znatno viših cijena roba i usluga u Hrvatskoj u odnosu na zemlje eurozone, tako tvrde financijski stručnjaci. Bitno je i kratku analizu predstaviti javnosti kako bismo shvatili koliko je dugoročno stabilan tečaj kune koji se umjetno održavaju na nižoj vrijednosti eura u Hrvatskoj zahtijevao izdvajanje ogromnih financijskih sredstava iz ostvarenih prihoda ukupne hrvatske ekonomije, dakle BDP-a. Kako bi nam pojasnili uzroke, stručnjaci su nas često vraćali u 1994. kada je hrvatski dinar zamijenjen kunom. Tada je započeo proces nanošenja velike financijske štete hrvatskoj ekonomiji zbog tečajne razlike odnosno tečajne politike koja se vodila u Hrvatskoj. Na to upućuju dugogodišnja upozorenja hrvatskih ekonomskih stručnjaka da monetarna politika stabilne kune koju su zagovarali i provodili guverneri od 2001. g. nanosi veliku štetu privredi i stanovništvu zemlje. Politika tzv. precijenjene kune u odnosu na euro, prije njemačku marku, uporno podržava dugoročnu recesiju i stagnaciju hrvatske ekonomije u odnosu na ostale zemlje EU ne uspjevši se godinama odmaknuti od predzadnjeg mjesta razvijenosti zemalja EU. I svjetski cijenjeni ekonomski autoritet i nobelovac Stiglic poznat po izjavi da dobra monetarna politika ne može osigurati prosperitet, ali loša može izazvati recesije i krize, s odličnim analizama ekonomskog stanja u zemljama EU, pa tako i Hrvatske, upozorio je 2020., pa onda ponovno 2022. da nije vrijeme da Hrvatska svoju valutu kunu zamijeni eurom. Istaknuo je da će odricanjem od svoje valute izgubit se financijski suverenitet, a posebno mogućnost fleksibilnog rješavanja postojeće gospodarske krize uz naglašenu stagnaciju i recesiju koja se ukorijenila u protekle 22 godine. Upravo razlika u vrijednosti tečaja u zemljama eurozone gdje se službeno otkupljuje euro za 8,692 kuna neminovno predstavlja glavnu kočnicu gospodarskog i financijskog zaostajanja zemlje. U Hrvatskoj se gotovo 30 godina u otkupu za 1 euro u prosjeku plaća 7,53 kuna, što predstavlja veliko opterećenje za privredu i društvo. Razlog ukorijenjene stagnacije hrvatske privrede i društva jeste dugogodišnji nedostatak kuna u platnom sustavu zemlje zbog jeftinog otkupa eura, što je poznato kao intervencija HNB-a na tzv. deviznom tržištu na kojem su banke i druge financijske institucije kupovale goleme iznose eura po nižoj cijeni u kunama od službenog konverzijskog tečaja u zemljama EU. Zato i ne čudi velika likvidnost ili tzv. stabilnost financijskog sustava kojim se godinama hvale neodgovorni, a što drugo, guverneri HNB-a, da je zbog dugogodišnje stagnacije izvoza roba i usluga HNB morao otkupljivati jedan euro za 8,692 kune, a na za 7,53 kuna. Uz mogućnost kupnje većih iznosa eura u Hrvatskoj uz odobravanje većih kamatnih stopa na deviznu štednju u eurima fizičkim i pravnim osobama, banke su tijekom proteklog dugog razdoblja ostvarivale velike profite u milijardama eura formirajući visoku stopu eurizacije, unatoč visokoj eurizaciji financijskog sustava, zemlja je i dalje u krizi i u recesiji jer su banke, strani koncesionari, trgovački lanci iznosili jeftino otkupljene eure u svoje domicilne zemlje umanjujući BDP Hrvatske, kao i dohotke gospodarstva i našeg stanovništva. Neistine, to su, neistinite su izjave čelnika HNB-a danas, ali i inače i u promociji uvođenja eura upućene javnosti, da bi slabljene kune mogućom deprecijacijom uveliko uveliko povećalo teret otplate njihova duga prema bankama. Dakle čelnici HNB-a lagali su, a što drugo nego lagali, i prevarili, ne samo Vladu već i ukupno stanovništvo zemlje, a sve štiteći, a koga drugog, nego interese banaka. Također, financijski analitičari naglašavaju da je zbog visoke razine eurizacije duga prema domaćim i stranim bankama, hrvatsko gospodarstvo gotovo 30 godina izloženo tečajnim rizicima koje uporno HNB održava tečajnom politikom stabilne kune, a rezultat toga je golem rast inozemnog duga zemlje i to iskazan u eurima. Također provođenjem dugoročno neodgovorne i štetne monetarne politike manjkavim informiranjem javnosti o pozitivnim učincima zamjene kune s eurom HNB uvjerava javnost o potrebi spaljivanja velikih iznosa novčanica kuna što bi opet činilo štetu financijskom oporavku hrvatske privrede i stanovništva, valjalo bi razmisliti o otkupu eura za kune s ciljem kupnje primjerene količine zlata na svjetskom tržištu kao moguće rezerve za potrebe države. Prisjetimo se samo 2005.g. kada je uprava HNB-a neodgovorno i samovoljno prodala čistog monetarnog zlata RH stečenog sukcesijom od bivše SFRJ u količini većoj od 13 tona i 127 kg. Raspoloživo zlato, to rezervno blago svake države, čuva kupovnu moć domaće valute, tada kune. Uprava HNB-a ga je prodala za samo 277 američkih dolara za jednu uncu zlata, danas 2023. jedna unca zlata vrijedi više od 1900 američkih dolara, što dovoljno govori o HNB-ovu nepoštivanju načela dobrog gospodarenja financijama jedne države. Politika vladajućih je uvođenje eura promovirala kako je to samo po sebi odlično, da je to super valuta i da će nam s njom biti itekako dobro, a super valuta proizlazi iz funkcioniranja gospodarstva i funkcioniranja sustava, a hrvatsko gospodarstvo ne funkcionira baš tako super, niti blizu toliko dobro koliko druge članice EU. Stvarnost je da euro zapravo nema tu vrijednost koju nam vladajući prezentiraju, euro jeste dobra valuta, jedna od boljih valuta, ali Hrvatska nije pripremljena, niti je u situaciji da bi joj takva valuta činila ekonomsko dobro. Pravo je pitanje kad će uvođenje eura donijeti dobro za životni standard građana i gospodarstva i hoće li i kada pomaknuti našu situaciju na bolje, plaće bi trebale rasti iz domaće produktivnosti odnosno veće efikasnosti domaćeg gospodarstva, a novci EU u principu to možda mogu mogu malo indirektno i povećati. Mi ne povećavamo domaću proizvodnju, niti proizvodne kapacitete, niti domaću efikasnost, nego iz novaca EU pokrivamo neke troškove, a premalo nam ide u razvoj i povećanje proizvodnih kapaciteta. Novac je bitan, ali nije najbitniji, on je možda na 7. mjestu prema faktorima razvoja, na 1. mjestu je sustav kojeg mi nemamo, znači ne možemo tu očekivati čuda, ekonomija tako ne funkcionira, političari su stvorili osjećaj neke druge ekonomije koja očito nije prirodna ekonomija, prirodna ekonomija znači da je država organizirana, da se u njoj optimalno organizira proizvodnja, da se optimalno koriste resursi itd., ali mi nažalost nismo uspjeli stvoriti takvu ekonomiju, zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs, izvolite.

Izvješće HNB-a za 2021. i 2022.g., tu smo da ocijenimo kako su oni radili, da li su to bile uspješne godine u izazovnim vremenima. Moram naglasiti da sam i u prijašnjoj raspravi naznačio da Zakon o HNB-u utvrđuje mnoge, zadatke koje ima HNB, imaju dakle zadatke koji se vežu uz niz okolnosti, međutim uz činjenicu da imaju niz zadaća imaju samo jedan cilj, a taj cilj je održavanje stabilnosti cijena u RH, sve ostalo je upravo podređeno tom cilju. Guverner je rekao da postoji i drugi cilj, međutim u zakonu pod st. 2. piše samo jedno, st. 2. se briše. Prema tome guverneru ono što je u zakonu to je vaš cilj, ništa drugo. Postavlja se pitanje da li je taj cilj postignut, da li smo mi zadovoljni sa održavanjem stabilnosti cijena za 2021. i 2022.g., kada bi pitali građane odgovor bi bio vrlo jednostavan, ne. Građani smatraju samo jedno, a to potkrepljuje i niz drugih podataka koje rade institucije ne samo u Hrvatskoj nego i u EU, a to je da porast inflacije koji je bio među većima u Europi i smanjenje plaća dovodi do samo jedne stvari, a to je do smanjenja životnog standarda i to je nesporno. Moram reći da Narodna banka Hrvatske ima i niz instrumenata kako provesti taj cilj, dakle ne radi se samo da je, da imaju cilj koji, za koji nemaju u rukama one instrumente kojima to mogu provesti i zakon tu jasno kaže šta Narodna banka Hrvatske može napravit. Međutim, kada je guverner dao svoje izvješće, on je govorio o 2021. i 2022. sa povijesnog aspekta. Šta se sve desilo? Dakle bio je napad Rusije na Ukrajinu, bila je korona kriza, bilo je puno dešavanja i stvari i čuli smo dakle sa povijesnog aspekta šta je bilo. Ono što nismo čuli da li je kad govorimo o, o održivosti i stabilnosti cijena ili inflaciji, šta je poduzeo HNB, koje su to bile aktivnosti i mjere da bi HNB zaštitio hrvatskog građanina? Vidli smo osim dakle onoga pogleda u prošlost, vidli smo pogled u budućnost, sad kad smo u Eurozoni sad znamo da nam je cilj 2% inflacije godišnje i to je cilj ne samo EU nego i gotovo svih središnjih banaka u Europi i svijetu. Zbog čega je to tako bitno? Pa zato što inflacija ne pogađa sve jednako, stoga bili mi u Americi, bili u Europi ili bilo gdje drugdje, cilj je zaštititi samo jedno, a to je u ovom slučaju građane RH i da se ne desi ono što se zapravo dogodilo, a to je pad životnog standarda. Ja moram naglasiti ako HNB smatra da on je napravio sve što je u njegovoj moći, a oni su jedini institucija koliko ja znam u Hrvatskoj koji su zaduženi za upravo održavanje stabilnosti cijena, niti Vlada, niti Sabor, niti bilo koja druga institucija nego samo HNB ima tu zadaću kao jedini cilj i tu su barem po meni podbacili. Postavlja se pitanje možda je netko drugi kriv, možda su oni sve napravili ali je guverner bio preskroman, pa u tih 20 minuta nije mogao doći do onoga što su oni radili, a ne Europska banka ili šta se dešavalo u Rusiji ili u Ukrajini ili bilo gdje drugdje. Cilj je da se prikaže instrumente koji su nam bili na raspolaganju vezani uz, dakle sve ono što mogu napraviti, a sigurno da imaju dakle mogućnosti poslovanja na otvorenom tržištu, odobravanje kredita kreditnim institucijama i mnoge druge stvari koje svojim opisom upravo radi toga da bi mi imali stabilnost koju nemamo. Moramo naravno i naglasiti ako je inflacija znači da su građani sve siromašniji. Tko je onda zapravo dobitnik ove priče? Pa ja bih rekao država. To sam naznačio i prije godinu i pol dana, ponovit ću i sad o inflaciji svi oni koji ovog trenutka imaju situaciju da ubiru poreze ili neke druge prihode koji su javnog karaktera imaju zapravo veće punjenje. Moram naglasiti da punjenju proračuna zapravo se vidi da stopa čak inflacije je ne samo pomogla državi u jednoj mjeri, naravno i gradovima i općinama, nego je to iznad onoga što je stupanj inflacije. Porast proizvodnje i prodaje roba je zapravo u drugom planu. Po podacima kakve imamo ova inflacija je dovela do toga da se u Hrvatskoj prodaje manje roba po većim cijenama. To sigurno nije održivo i stoga se postavlja pitanje tko bi mogao zapravo biti kriv ako nije HNB? Da li je to vladina politika koja nije polučila uspjeh u tom pogledu, da li je to pitanje, dakle ulaska u euro? Pa smo onda kroz euro dobili još dopunsku inflaciju ili se radi kao što smo čuli evo prije koji dan guverner bio čini mi se New Yorku, da je to vezano manje-više uz marže koje se ostvaruju u trgovačkim mrežama, ali vjerojatno i u drugim dijelovima gospodarstva. Ja mislim kada govorimo o tome prebacivati odgovornost na poduzetnike je nešto što nitko u Europi do sad nije napravio. Poduzetnici imaju svoj cilj, a to je profit i naravno prihod prihod koji imaju. Država im je to omogućila. Na slobodnom tržištu to je moguće, međutim postoje elementi i mogućnosti da se to na odgovarajući način kao što su drugi napravili i smanjuje. Stoga ja ni na koji način se ne mogu složiti da možemo predbaciti kad govorimo o postotku inflacije to na poduzetnike. Ono što je pred nama šta će se dešavati u budućem vremenu? Do sada je guverner bio loš prorok. Rekao je da će inflacija biti neznatna, da će biti kasnije vrlo mala, govorimo o 2021. i 22. godini. Pokazalo se da je to jedna od najširih inflacija koje ne samo da smo mi imali, nego u EU. Sada je rekao da ćemo iduće godine po njegovim predviđanjima i njegovih kolega u Hrvatskoj imati inflaciju skoro 2%. Ni jedan drugi analitičar nije toliko optimističan. Mislim da kada govorimo o tome ni na koji način ne možemo imati povjerenja u tu izjavu. Ono što očekujemo su jasne mjere pa i Europske središnje banke, da se dogodi naravno uz mjere Vlade Republike Hrvatske koje bi trebale pokazati učinak koji sigurno nije ovaj. Da li smo ulaskom u EU dobili na inflaciji? Sigurno jesmo, pitanje je samo koliko da li je to 0,4% kao što tvrde analize HNB-a ili je to nešto puno više od toga. I moramo se pripremiti za ono što tek dolazi, a kad govorimo o spasiocu, a to je u izvješću jasno naznačeno, a to je turizam, moram reći da se turizam, to govorim i kao bivši ministar turizma često zaziva u tim kritičnim godinama. I turizam se moram naglasiti pokazao uvijek dostojan povjerenja koji se na njega polagalo. To znači i u kriznim godinama 2009. ili 2010. pa i sada 2021. i posebice 2022. dao poticaj hrvatskom gospodarstvu da napravi iskorak. Međutim, isto tako mi moramo nešto i vratiti tom turizmu. Stoga ispred kluba ću reći i prijedloge. Ako imamo rekordno punjenje državnog proračuna, onda bi bilo dobro da se razmisli o smanjenju poreza na dohodak naših građana. nije stvar u tome da država ima više, pa će preko nekih poticaja davati građanima. Smanjimo poreze ne poduzetnicima, nego građanima. A kad smo već kod toga i krizni porez od 20% koji je dignut radi krize još 2008. godine bi trebalo zapravo razmisliti da se vrati na 24 ili 22% koliko bi trebao biti. Nema nikakvog razloga da sa prepunom blagajnom barem po izvješću koje imamo proračun Republike Hrvatske uz inflaciju kakva jeste i prihode koji nadmašuju stopu inflacije mi ne napravimo i neke korake prema i ljudima, a to je smanjenje poreza na dohodak i gospodarstvo, a to je smanjenje poreza i na PDV. Stoga iskoristimo ovu šansu i onda možemo očekivati da u 2024. godini sa smislenim, jasnim mjerama poreznog rasterećenja dođemo do situacije da zbilja dođemo do tih 2% koje svi želimo. Ako bi pomoglo ne najbogatijima, nego najsiromašnijima i stoga je to zapravo posao HNB-a bilo koje središnje banke, a taj posao u zadnje dvije godine HNB nije obavio. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što krenemo na pojedinačnu raspravu napravit ćemo iz tehničkih razloga jednu kratku stanku. Vidimo se u 14,10.

hvala vam

hvala vam